Новопостъпили питания за периода от 17 март 2014 г. до 21 март 2014 г.: 1. Постъпило е питане от народните представители Снежина Минчева Маджарова

Андонов към Димитър Греков – министър на земеделието и храните, относно изкупната кампания на тютюна в област Благоевград. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 март 2014 г. Писмени отговори от: - министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Георги Андонов;

Иванов; - министъра на външните работи Кристиан Вигенин на въпрос от народния представител Страхил Ангелов; Ангелов; - министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народния представител Станислав Владимиров; - министъра на финансите Петър Чобанов на въпрос от народния представител Ирена Соколова; Соколова; - министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Ивелина Василева;

Нанков; - министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народния представител Андон Андонов; - министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народния представител Андон Андонов. Андон Андонов. Парламентарният контрол днес започва с въпроси към госпожа Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието. Първият въпрос е от народния представител Волен Николов Сидеров относно изплатените от Република България средства, като членски внос за Европейския съюз и усвоените средства по всички европейски програми. Заповядайте, господин Сидеров, да развиете Вашия въпрос. Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители! Госпожо вицепремиер, този въпрос го задаваме за втори път. предишното Народно събрание го зададохме на тогавашния министър на финансите Симеон Дянков, получихме неудовлетворителен отговор, тоест, той направи една счетоводна гимнастика, включи предприсъединителните фондове, така че да изкара нещата наравно, тоест, колкото сме дали, толкова сме получили.

Какво получаваме като европейски фондове винаги е било загадка за българското общество, защото точна статистика и точна сметка никой не е успявал да даде. Моят въпрос към Вас е:

Във връзка с поставения въпрос относно изплатените от Република

възлиза на 5 млрд. 253 млн. лв. Усвоените за същия период средства от структурните и Кохезионния фондове, включително програмите за трансгранично сътрудничество, Европейския фонд за рибарство, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и в Инструмента за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение възлизат на общо 13 млрд. 957 млн. лв. – средства от Европейския съюз. сумата не са включени средствата по все още неприключилите предприсъединителни инструменти и по двустранните програми. Информацията по отделните фондове и инструменти е, както следва. Структурните и Кохезионен фондове на Европейския съюз, които осигуряват финансирането на Оперативна програма „Транспорт”, „Околна среда”, „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Конкурентоспособност”, „Административен капацитет”, „Техническа помощ” – общо 6 млрд. 456 млн. лв.; програми за трансгранично сътрудничество – 62 млн. лв.; Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, който осигурява финансирането по Програмата за развитие на селските райони 3 млрд. 79 млн. лв.; Европейски фонд за гарантиране на земеделието, от които се изплащат субсидии за директни плащания и пазарни мерки – 3 млрд. 787 млн. лв.; Европейски фонд за рибарство, който осигурява финансирането на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” – 65,5 млн. лв.; Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение – 504,40 млн. лева. Съгласно анализи на въздействието на кохезионната политика на Европейския съюз върху социално-икономическото развитие в България чрез модела „СИБИЛА” в резултат на изпълнение на интервенции през периода 2007-2013 г. се наблюдава положителна промяна спрямо ниво на развитие на икономиката без интервенциите от структурните и кохезионните фондове по отношение, например на коефициента на заетост нарастване с 4,8% към края на 2013 г., коефициента на безработица – намаление от 2,6 процентни пункта; повишено частно потребление в резултат на нарастване на доходите – плюс 5,5%; привличане на повече частни инвестиции – увеличение с 12,4%. Във връзка с брутния вътрешен продукт на страната – 65% от растежа му за 2011 г. и над 61% за 2012 г. е в резултат на усвояването на средства от Европейския съюз по линия на кохезионната политика. Този положителен ефект обуславя стремежа за пълно усвояване на средствата от Европейския съюз. За 2013 г. – една от най-тежките в това отношение за структурните и кохезионните фондове, поради застъпването на два периода на автоматично освобождаване, след положени усилия от всички участници в процеса, рискът от загуба на средства

Благодаря. Господин Вучков – за реплика.

само че ако говорим за това реално колко пари са влезли в България, те са много по-малко и със сигурност не надхвърлят парите, които ние сме платили като членски внос. Аз не разбирам този стремеж в българските

ние отчитаме, че всичко е наред и едва ли не тук еврофондовете са спасителният пояс за България. Всъщност тези програми, които изброихте, са безкрайно недостатъчни. Те не са Те не са средството, което може да възроди българската икономика и това трябва да се казва ясно. Моят съвет е да се разделите с васалното отношение към Брюксел, да се поставят там истински искания към евровърхушката и най-накрая да разбере българското общество, че ние нямаме икономическа полза от Европейския съюз, защото колкото плащаме, толкова и получаваме, да не би даже да е Благодаря Ви, господин Сидеров. Госпожо Златанова, имате възможност за дуплика. Не желаете. Следващият въпрос към госпожа Зинаида Златанова е от народните представители Ивелина Веселинова Василева, Димитър Бойчев Петров, Иван Стефанов Вълков,

Сградата на стария съд в град Бургас буквално се руши и се налагат веднага мерки за ремонт. Парчетата от фасадата и терасата могат да се стоварят върху главите на стотици граждани, които минават всеки ден в този централен район за града. Голяма част от хората влизат и в самата сграда, тъй като тя е действащо държавно учреждение. В опасната постройка се помещават Агенцията по вписванията, Службата по пробация и част от Районния съд на град Бургас. Служителите и работниците в сградата сами са изградили козирка, която служи като тунел срещу огромните падащи парчета, но въпреки това влизат и излизат от сградата, защото нямат друг шанс. Опасната сграда е оградена със сигнална лента, но, отново повтарям, в нея работят действащи институции, които се посещават от стотици граждани. В началото на месец февруари правителството обяви, че 100% от средствата във Фонда за растеж и устойчиво развитие на регионите и Инвестиционната програма за подобряване работната среда за съдилищата са разпределени за град Варна. Там ще се строи нова Съдебна палата и държавата им отпуска първите 30 милиона от необходимите близо 100 млн. лв. за изграждането й. Ние, естествено, като народни представители не сме против, е наложително да се отделят някакви средства, за да се направи този спешен ремонт на сградата в Бургас, още повече че тя е паметник на културата, както вече споменах. че държавна институция, каквато е Министерството на правосъдието, трябва да е за пример в грижата си за тези паметници на културата. Във връзка с това въпросът ми е кога и какви действия ще бъдат предприети от Министерството на правосъдието за укрепване и реновиране на сградата на стария съд в Бургас, която, както споменах,

Уважаеми господин председателстващ, уважаема госпожо Василева, уважаема госпожо Милева, уважаема госпожо Йорданова, уважаеми господин Абу Мелих, уважаеми господин Бойчев, уважаеми господин Вълков, уважаеми госпожи и господа народни представители!

Ползва се от Районния съд в град Бургас, Службата по вписванията, местно регистърно бюро – Бургас, сектор „Пробация” към областното звено „Изпълнение на наказанията” Бургас и Областно звено „Охрана”. На 30 март 2012 г. в Министерството на правосъдието е постъпило писмо от община Бургас, с което е изпратен констативен протокол на комисия, назначена със заповед на кмета на община Бургас, с който е установено, цитирам: „Сградата е конструктивно стабилна. Наблюдават се повреди на колоните пред входа, вследствие на ерозиралия материал, от който са изпълнени. Наблюдават се липсващи декоративни елементи, корнизите на покрива се нестабилни и се рушат. Липсват улуци, поради което фасадите и основите се навлажняват и мазилките се обрушават”. Предвид констатираното, комисията предлага следните решения: да се изготви експертиза на носещата способност на колоните от айтоски камък на портика и терасата на главния вход, да се изготви Проект за консервация и реставрация на сградата в екстериор, който да се представи на Министерството на културата за съгласуване по реда на Закона за културното наследство. В проекта да се предвиди по-дискретно монтиране на външните климатични тела и други технически елементи. тази връзка е издадена заповед на кмета на община Бургас със срок за изготвяне на констативната експертиза – 6 месеца, и срок за изготвяне на Инвестиционен проект за конструкция за консервация и реставрация на фасади – 12 месеца. Предвид гореописаното и след проведена обществена поръчка е сключен договор от 11 януари 2013 г. между Министерството на правосъдието и „Мега билд” ЕООД с предмет: изработване на инвестиционен проект за консервация и реставрация на сградата, както и изготвяне на конструктивна експертиза за носещата способност на колоните пред входа на сградата. Проектът е изготвен и внесен за съгласуване с Националния институт за недвижимото културно наследство през месец април 2013 г. Конструктивната експертиза за състоянието на носещата конструкция на портика пред главния вход констатира, че същата е в предаварийно състояние. Проектът препоръчва нейното премахване и възстановяването й в автентичен вид, което се предвижда в инвестиционния проект. На 6 юни 2013 г. в Министерството на правосъдието е постъпило уведомление от Националния институт за недвижимо културно наследство, че предвид приетото в проекта решение за преизграждане на оригиналния портик пред главната фасада на недвижимата културна ценност следва да се предприемат действия по чл. 72-76 от Закона за културното наследство, изразяващи се в сформиране на експертна комисия, която да установи състоянието на обекта. За работата си комисията съставя протокол, въз основа на който се изготвя становище от министъра на културата. тази връзка с писмо от месец юли 2013 г. инвестиционният проект е внесен в община Бургас ведно с експертизата към него. Изискано е от кмета на община Бургас да предприеме действия за повторно свикване на комисията по чл. 73 от Закона за културното наследство. От своя страна община Бургас с писмо с изх. № 91-00-125 от 17 юли 2013 г. своевременно уведомява заинтересованите ведомства и техните регионални структури, имащи представители в комисията: Министерството на културата, Националния институт за недвижимо културно наследство, Областна администрация – Бургас, РДНСК и Регионален музей – Бургас, за включването на сградата за нов оглед. С писмо от месец август 2013 г. сме изискали да бъде ускорено свикването на комисията, предвид инвестиционните намерения на Министерството на правосъдието за 2013 г.

постъпил в Министерството на правосъдието в края на месец ноември 2013 г. Комисията отново е констатирала, че – цитирам: „Сградата е конструктивно стабилна с изключение на терасата пред главния вход, състояща се от четири носещи колони от айтоски камък и носеща конструкция от метален стоманен гредоред. Наблюдават се и повреди на колоните при входа вследствие ерозиралия материал, от който са изпълнени. Забелязва се непрекъсната надлъжна пукнатина по направление на челните носещи стоманени греди, както и в настилката и стъпалата пред главния вход. По стаите се наблюдават липсващи части от мазилката и от декоративните мазилкови и каменни елементи, главният корниз е нестабилен и се руши. Липсват улуци, поради което фасадата и основите се навлажняват и мазилката се обрушава”. Предвид гореописаното комисията е взела решение да се допусне реконструкция по автентични данни на портика пред главния вход чрез демонтиране. В тази връзка е издадено становище от Министерството на културата през месец януари 2014 г., с което се допуска демонтиране и последваща реконструкция по автентични данни на портик с тераса пред главния вход на административната сграда. След полученото становище проектът е допълнен с подробно архитектурно заснемане на всички детайли и шаблони на автентичните елементи, предвидени за преизграждане, както и изчерпателни фотоматериали на тези елементи в едър план. Инвестиционният проект отново е внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство на 18 февруари 2014 г. Очакваме неговото становище. Междувременно с оглед предотвратяване на инциденти сградата е оградена с обезопасителна лента. През месец май 2013 г. вследствие на силен дъжд и вятър мазилката на фасадата започва да се руши, падат парчета и от портика, поради което регионалният директор на Службата по вписванията в Бургас – един от ползвателите на сградата, организира монтирането на обезопасително скеле тип „Тунел” под терасата, за да може служителите и гражданите да влизат в сградата без опасност. Благодаря за вниманието. Благодаря. Моля Ви да съобразявате Вашите отговори с времето, което Ви се пада по правилник. Реплика – заповядайте.

аз благодаря за подробното изложение на хронологията на събитията, но всъщност независимо от шестте минути отговор ние така и не чухме какво ще направи Министерството на правосъдието от гледна точка на осигуряване на финансиране, от гледна точка на ангажираност чрез конкретни срокове. Това, което интересува нас като народни представители и интересува гражданите, вероятно Ви е известно и го знаете, че има повече от 50 жалби, входирани в община Бургас за състоянието на тази сграда, сигурно се притесняват от това да не се случи злополука, не дай си Боже. Не дай си Боже, да се остави тази сграда в такова състояние, че да не може да бъде реконструирана и възстановена, а да е необходимо да бъде съборена, и след това – построена нова, за което ще се изконсумират, предполагам, далеч повече финансови средства. Тъй като разгледах детайлно бюджета на министерството, в Раздел „Капиталови разходи” не се вижда нищо упоменато за тази сграда. Надявам се, че ще можете да отговорите: какви средства сте осигурили и кога всъщност ще се случи

Уважаема госпожо Василева, уважаеми госпожи и господа народни представители! Както стана ясно и от изложението ми преди това, сградата е паметник на културата и процедурата по реализация на инвестиционни намерения е малко по-сложна, поради тази причина, за да бъде запазена и нейната културна стойност. Както всъщност стана ясно от това, което казах, Министерството на правосъдието не е спирало да предприема действия. Много са институциите, които също имат роля в този процес и сме длъжни да се съобразим с техните срокове и становища. Обръщам внимание. Също така, вероятно ще повторя от отговора си, че инвестиционното намерение на Министерството на правосъдието за 2013 г. по тази сграда не е могло да се осъществи, когато е имало заделен бюджет поради неприключилите процедури по съгласуване с различни институции, включително и община Бургас, така че в момента, в който приключи тази част от законовите процедури, надявам се не ни призовавате незаконно да предприемаме инвестиционни действия, ще бъдат предприети съответните действия по реконструкция и саниране на сградата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН Следва питане от народния представител Милена Цветанова Дамянова относно политиката на Министерството на правосъдието по темата „Правосъдие за детето”. Госпожо Дамянова, заповядайте, за да развиете своето питане.

както знаете, тъй като бяхте и ръководител на Представителството на Европейската комисия в България и би трябвало да следите тази тема, правителството на ГЕРБ започна една дълго отлагана, дълго очаквана реформа в областта на правосъдието за детето. Бяха приети два изключително важни стратегически документа: „Концепцията за държавната политика в областта на правосъдието на детето 2013-2020 г.” и Пътната карта за изпълнение на концепцията, която е основата за провеждането на съответната законодателна, административна и съдебна реформа. Аз ще Ви припомня, че концепцията е документ, който е изработен в съответствие с поетите от Република България ангажименти, произтичащи от присъединяването ни към редица международни договори, както и от правото на Европейския съюз. Концепцията беше посрещната с огромно одобрение както от институциите за закрила на детето, така и от експертната общност, от неправителствените организации, които работят в този сектор. Недвусмислена бе и подкрепата от страна на представители на магистратската общност и на магистратски организации. На 1 март 2013 г. Министерският съвет прие Пътна карта за изпълнението за 2013 и 2014 г. на концепцията, съдържаща конкретни дейности и съответните отговорни институции, сроковете, в които следва да бъдат предприети съответните законодателни, административни, организационни мерки, така че да бъдат постигнати целите, заложени в концепцията. Трябва да подчертаем и това, че тази Пътна карта осигурява секторната обвързаност на концепцията с други национални планове и стратегически документи, като Визията за деинституционализация, която е приета от Министерския съвет през февруари 2010 г. и е подкрепена от Европейската комисия, като Стратегията за превенция на престъпността от 2012-2020 г. Резултатите от тази реформа и от предвидените дейности и ангажименти в Пътната карта трябваше да бъдат няколко – на първо място нов Закон за правосъдието на детето, изграждането, и съответно устойчивото функциониране на една правосъдна система за правосъдие на децата, която се основава на правата на децата, която е адекватна на съвременните обществени условия, която отговаря и е съобразена с международните правни стандарти и с добрите и приложими чуждестранни практики в България. Трябваше да бъде постигната и институализацията на системата на правосъдието за децата чрез специализирани съдии и прокурори, без необходимост от създаване на специализирани съдилища. Трябваше да бъде постигната кординираност на системите за закрила на детето и на системата за правосъдие за детето.

като че ли не е сред Вашите приоритети. Затова моето питане към Вас е: каква е визията Ви за реформа в областта на правосъдието за децата и смятате ли да изпълните тези така широко одобрени два стратегически документа? Благодаря.

в съответствие и в изпълнение на стратегическите документи в тази област: Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето, одобрена от Министерския съвет през 2011 г., и пътна карта за нейното изпълнение, одобрена едва през месец март 2013 г. Министерството на правосъдието така или иначе в ускорени темпове е изпълняваща агенция по укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. На 17 октомври 2012 г. е подписан договорът за дейност между министерството и Швейцарското междинно звено за изпълнение на горепосочения проект, със срок за изпълнение до месец март 2015 г. По проекта е заложено разработване на нова правна и регулаторна рамка на обучителни модули за професионалисти, създаване на специализирани съдебни състави и на политически инструменти с оглед възможността за създаване на съдилища за малолетни и непълнолетни. С оглед цялостното изпълнение на проектните дейности с швейцарските партньори е договорено удължаване на срока на изпълнение на проекта до края на 2016 г. През изтеклата 2013 г. в изпълнение на основната стратегическа цел на пътната карта, отнасяща се до укрепване на правното положение на детето като система от права, предвидени в международните актове и споразумения, по които България е страна,

и извършена преценка дали системата у нас е в съответствие с европейските и международните стандарти. Той е извършван от български експерти, от неправителствени организации и от академичния сектор и широко обсъден с представители на съда, прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето, неправителствени организации и Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Анализът, заедно с предложенията по него, е изпратен на швейцарските партньори от Международния институт за правата на детето за оценка на съответствие на българското законодателство с международните инструменти за защита на правата на децата. По-конкретно, бяха предприети и извършени следните законодателни промени: Със Закона за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, обнародван и в сила от 19 март 2013 г., се предвиди безплатна правна помощ за дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето. Тази правна помощ може да представлява консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството, или за завеждане на дело, както и подготовка на документи за завеждане на дело. Изготвен е проект на нов Наказателен кодекс, одобрен от Министерския съвет с Решение № 50 от 31 януари 2014 г. Проектът предвижда създаването на специална глава в Наказателния кодекс, в която са обособени материалноправни норми по отношение на наказателната отговорност на непълнолетните лица. Главата „Особени правила за наказателна отговорност на непълнолетни” обхваща изчерпателно всички правила по отношение на непълнолетните извършители на престъпления, цел на наказанията и видове наказания, замяна на наказанията, условно осъждане и условно предсрочно освобождаване, мерки за въздействие, освобождаване от изтърпяване на наказание с налагане на мярка за въздействие и освобождаване от наказателна отговорност и други. Изрично е предвидено, че наказание за непълнолетен се налага преди всичко с цел да бъде възпитан към спазване на установения правов ред. За облекчаване на наказателната отговорност на непълнолетните са конкретизирани видовете наказания, които могат да им се налагат, и е уреден принципът на замяна на наказанието, което следва да бъде определено на непълнолетния извършител на престъпление. Регламентирани са предпоставките за освобождаване на непълнолетния от изтърпяване на наложеното наказание с налагане на мярка за въздействие, предвидена в специален закон. Необходимата административна реформа на системата, работеща с деца в конфликт със закона, която да осигури комплексен и мултидисциплинарен подход и подобряване на ефективността на действащите мерки, няма да може да бъде осъществена при условията на действащия Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който е приет през 1958 г. С моя резолюция от 19 февруари 2014 г. е разпоредено създаването на междуведомствена работна група, която до края на тази година да предложи промени в Наказателно-процесуалния кодекс в съответствие с международните стандарти относно процедурата по разпит на малолетен и непълнолетен свидетел и пострадал от престъпление. В същия срок се предвижда да бъде изготвен и доклад относно необходимостта от специален закон, който да създаде нова рамка за предотвратяване и противодействие на поведението на деца с конфликт със закона, като отмени действащия Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, като съдържащ разпоредби, противоречащи на редица вътрешни и международни нормативни актове, по които България е страна и на практика са приложимо право. За реализирането на заложените в пътната карта дейности са осигурени средства от различни източници, включително от УНИЦЕФ и по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Също така, подобно на реформата в областта на грижите за детето се предвижда и финансиране от няколко европейски програми: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; Оперативна програма „Административен капацитет”; Оперативна програма „Регионално развитие”. В свое писмо от 1 ноември 2013 г. до господин Христо Монов – председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предоставихме финансова справка за направените към онзи момент разходи от Българо-швейцарската програма за сътрудничество по реализация на целите, заложени в пътната карта. Бих искала да Ви уверя, че сред целите на Министерството на правосъдието са: повишаване на правния институционален капацитет на съдебната система за осигуряване на приятелско за децата правосъдие; повишаване на капацитета на служителите от съдебната система – съдиите, прокурорите, пробационните служители и други специалисти, работещи за системата, например социални работници и психолози; създаване на специализирани съдебни състави, гледащи дела с непълнолетни, извършили престъпления. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Златанова. Госпожо Дамянова, заповядайте за два уточняващи въпроса в рамките на две минути. Благодаря Ви, господин председател. Ще се опитам да се вместя в двете минути. Госпожо вицепремиер, очаквах да внесете малко повече яснота около Вашите намерения, а не да ме информирате какво е свършило правителството на ГЕРБ, защото аз това го знам прекрасно. Прекрасно знам какво сме свършили до месец март 2013 г. Прекрасно знам какво е договорено по проекта по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Да, беше договорена експертна и финансова помощ. Въпросът ми беше: какво направихте за тази близо една година и съответно какво предвиждате в бъдеще по тези два стратегически документа, които Вие очевидно заявихте, че ще спазвате и ще следвате? Първият въпрос, на който не получих отговор, е свързан именно с българо-швейцарския проект. Да, права сте, беше изготвен такъв анализ на българското законодателство, на натовареността на съдебната система в областта на правосъдието за децата. Този анализ беше завършен февруари месец 2013 г. и към онзи момент предстоеше приносът на швейцарските ни партньори по него. Бяха проведени публични обсъждания, представена беше работата на проекта пред обществеността. Но не ми отговорихте на въпроса: какъв е напредъкът по Пътната карта 2013-2014 г.? Тук ще Ви кажа, че концепцията е за периода 2013-2020 г. Какъв е напредъкът по българо-швейцарския проект? И вторият ми въпрос е: защо няма никаква комуникация с обществеността по тази така важна тема?

Доколкото наличието на финансиране за реализация на тези дейности е ключово, за да могат те да вървят напред, ще Ви отговоря по друг начин. Когато дойдох в Министерството на правосъдието, заварих абсолютно всички проекти на министерството в голяма забава – месеци наред. Включително имахме проекти с 33 месеца забавено изпълнение. Сами разбирате, че наваксването на това закъснение ни коства огромни усилия и съответно – да, забави същински дейности, предвидени по отношение на много политики на министерството. За съжаление, това беше състоянието. Комуникацията с обществеността е съществена част както от българо-швейцарските проекти, така и цялостно от политиката на Министерството на правосъдието. В това отношение не мога да споделя Вашите забележки. Както и в отговора си прочетох, широк кръг специалисти, включително и неправителственият сектор, се консултират непрекъснато абсолютно по всички въпроси, които Вие поставихте. Благодаря. Благодаря, госпожо Златанова. Госпожо Дамянова, имате възможност да изразите възможност към отговорите. Уважаема госпожо вицепремиер, надявам се разбрахте, че целта на моето питане беше да фокусирам Вашето внимание към темата за правосъдието за детето, като предизвикам ускорено изпълнение на тази така забавена реформа. Правителството на ГЕРБ не се поколеба, както и много други правителства, да започне реформа в този сектор, пък и в много други. Знаете, че беше започната реформа, както и в сектор „образование”. Тази реформа получи не само широката обществена подкрепа. Тя беше подготвена с широко обществено участие, с участие на магистратската общност, на неправителствения сектор, на експертите. Беше получена широка подкрепа, на която Вие можехте без колебание да стъпите, така че да продължите действията и занапред. Вие обаче не го направихте, госпожо вицепремиер, защото очевидно темата за правосъдието за детето не е сред Вашите приоритети. Вие управлявате това министерство вече почти една година. Мисля, че е крайно време да престанете да се оправдавате с предходното правителство. Знаем, че за всичко то е виновно. Но в крайна сметка именно правителството на ГЕРБ прояви смелостта, отговорността към децата, за да започне и съответно да проведе тази реформа, която в крайна сметка засяга не кого да е, а засяга хилядите съдби на децата и на бъдещите поколения. С Вашето бездействие Вие всъщност спряхте една важна реформа, защото ако до този момент бяха реализирани дейностите по проектите, трябваше вече да имаме резултати на практика от средствата, от тази висока партньорска експертиза, която беше получена. Зачеркнахте доверието на гражданското общество, зачеркнахте доверието на международните ни партньори, за спечелването на които бяха положени, вярвайте ми, много усилия след годините бездействие от страна на държавата и след хиляди провалени съдби на децата.

този въпрос, той няма да е вече актуален, но за съжаление проблемът продължава. В тази връзка настоявам за отговор. От средата на месец август 2013 г. до момента Съветът по гражданството към Министерството на правосъдието отлага вземането на решения по голям брой молби за придобиване на българско гражданство с мотива за допълнителна проверка, подадени на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за българското гражданство. Посочените молби са преминали процедура по съгласуване със съответните държавни институции, представени са в Съвета по гражданството, които са изразили своите становища. Причината за отлагане на тяхното разглеждане е изразеното съмнение от председателя на Съвета по гражданството и представителите на Министерството на кандидатите, въпреки че същият е удостоверен съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 с документ, издаден от Държавната агенция за българите в чужбина. Министерството на правосъдието в лицето на заместник-министъра Илия Ангелов, който е и председател на съвета, изразява съмнение относно основателността и правомерността на издадените от агенцията удостоверения за български произход. Подобни действия са безпрецедентен акт на грубо погазване на закона от страна на Министерството на правосъдието. С тях се нарушава не само Законът за българското гражданство, но и Административно- процесуалният кодекс и конституционният принцип за разделение на властите,

нарушава се нормалното функциониране на Съвета по гражданството и се задръства процесът с нерешени преписки на кандидати за гражданство. В тази връзка поставям към Вас следния въпрос: по каква причина Министерството на правосъдието и в частност Съветът по гражданството не спазват разпоредбите на Закона за българското гражданство по отношение на изискваните документи и постановените срокове, като с това се извършва грубо закононарушение и се създават предпоставки за административен произвол?! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Йончев. Госпожо Златанова, заповядайте за отговор на поставения въпрос. връзка с поставения въпрос относно отлагане на разглеждането от Съвета по гражданството на молбите за придобиване на българско гражданство на основание български произход на граждани на Македония, Сърбия, Албания, Косово и Молдова Ви информирам за следното. Съгласно чл. 27, ал. 6 от Конституцията на Република България редът за придобиване, запазване и загубване на българско гражданство се определя със Закона за българското гражданство. Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за българското гражданство производството по придобиване на българско гражданство по натурализация, с молбата за придобиване на българско гражданство се предоставя и удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина. Законът изисква в удостоверението да се посочват данните, въз основа на които е установен българският произход. По смисъла на Закона за българското гражданство от български произход е лице, на което поне единият възходящ е българин. През месец август 2013 г. Министерството на правосъдието изиска от Държавната агенция за българите в чужбина документите, въз основа на които са издадени удостоверенията за български произход, поради необходимостта при вземане на решение по молбите за натурализация

До настоящия момент обаче е предоставена документация по преписки, разгледани от Съвета по гражданството през месеците август и септември до 10 октомври 2013 г. включително. За преписките, разгледани от Съвета по гражданството след 10 октомври 2013 г., за за месеците ноември и декември 2013 г., както и за месеците януари и февруари 2014 г., от Държавната агенция за българите в чужбина не е представена документация, въпреки че такава многократно е изисквана. Съветът по гражданството е в невъзможност да вземе решение, тъй като не разполага с документи, удостоверяващи изпълнението на законовите изисквания, а именно лицето да има възходящ българин. С цел възможно най-малко забавяне на решенията по преписките, Министерството на правосъдието предостави възможност на кандидатите сами да представят документи за наличие на възходящ българин. Такива документи от част от кандидатите бяха представени и по техните преписки вече има положително решение. При прегледа на предоставените от Агенцията за българите в чужбина документи се установи, че в удостоверенията за български произход, издадени от нея, е вписано, че са установени данни за българска националност на възходящите, каквото е изискването на Закона за българското гражданство, но липсват документи, които да служат в подкрепа на направения извод. По наше мнение производството по натурализация в държава – членка на Европейския съюз, не следва да се осъществява въз основа на документ, който разрешава облекчена натурализация, издаден в нарушение на закона. Забавянето на решението на Съвета по гражданството по преписките на кандидатите от български произход, които не съдържат данни за възходящ българин, е факт, но то е в резултат на забавяне предоставянето на необходимата документация от Държавната агенция за българите в чужбина. Действително чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за българското гражданство предвижда срок за министъра на правосъдието да направи предложение за издаване на указ или за отказ за издаване на указ до 12 месеца, но разпоредбата на чл. 34 от същия закон обвързва министъра на правосъдието да направи предложението за издаване на указ или за отказ за издаване на указ до Президента на Република България въз основа на решение на Съвета по гражданството. В този смисъл Съветът по гражданството да има отговорността да изясни всички факти и обстоятелства и да следи за изпълнението на законовите условия на всяка молба и едва тогава да вземе решение. Установяването на нормативните предпоставки за придобиване на българско гражданство, включително и чрез преглед на преписките, въз основа на които са издадени удостоверения за български произход, по несъмнен начин представлява необходимост във връзка с изпълнение на задача, която се осъществява която се осъществява в обществен интерес с цел защитата интересите на обществото и националната сигурност на държавата. Само при такъв подход може да се осигури законосъобразност на предложението на министъра на правосъдието за издаване на указ и в крайна сметка и законосъобразност на осъществяваните процедури по натурализация. Благодаря за вниманието. Благодаря. Господин Йончев, заповядайте за реплика. Благодаря, господин председател. Госпожо Златанова, така и не разбрах на кое основание Съветът по гражданството всъщност си позволява да контролира законосъобразността на издадените удостоверения за българско гражданство? Това може да стане само в административен съд с оспорване на тези актове. Това са индивидуални административни актове и по никакъв начин Съветът по гражданството не може да реши на своя глава дали те са законосъобразни, или не, което по същество нарушава законодателството. Иначе, Вие изяснихте процедурата за даване на българско гражданство в подробности, но това не отговаря на въпроса, който Ви зададох: кога и по какъв начин ще престане да бъде нарушавано законодателството? Не може един държавен орган да оспорва актове на друг държавен орган, без да мине по съответната процедура за това. Що се отнася до съображенията за националната сигурност и опасността за нея, ако има такива опасности, ако законодателството е непълно и неточно, предложете промени, които да покрият тези празноти, така че да бъдат решени въпросите, а да не изпада самото Министерство на правосъдието в нарушение поне на две места на закона – веднъж, като пропускате сроковете, които законодателството постановява, и втори път, като фактически не признавате актове на държавната администрация. Благодаря Ви. Благодаря, господин Янчев. Госпожо Златанова, имате възможност за дуплика. Не желаете. Следва въпрос от народния представител Мартин Георгиев Захариев относно реализирани проекти в Република България в изпълнение на Стратегията за електронно правосъдие на Европейската комисия. Господин Захариев, заповядайте да развиете Вашия въпрос.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 на Европейската комисия до Европейския парламент и до Съвета на Европа относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка в частта ефикасност на съдебната система, а именно постигане на реален напредък в електронното правосъдие като средство за подобряване ефикасността, прозрачността, последователността на целия съдебен процес. Още през 2008 г. Европейската комисия представя Стратегия за електронно правосъдие, която цели подобряване на съдебното сътрудничество както на национално, така и на европейско равнище. По-конкретно, за развитието на тази цел Европейската комисия насочва вниманието си върху следните важни области: продължаване на работата по свързване на регистрите за съдимост на държавите членки; развиване на съществуващи инструменти за създаване на сигурна мрежа за съдебни органи, за да споделят и обменят информация от поверителен характер; насърчаване използването на видеоконферентните връзки при трансгранични, граждански или наказателни съдебни производства чрез одобряване на усилията, полагани на национално равнище и координираност на европейско равнище, за да се осигури тяхната оперативна съвместимост; предоставяне на помощ във връзка с превод чрез разработване на автоматизирани системи за превод; създаване на бази данни от квалифицирани юридически писмени и устни преводачи; създаване на стандартизирани онлайн формуляри за автентичен превод. В допълнение, Европейската комисия дава възможност проекти, свързани с развитието на електронното правосъдие, да бъдат покрити от финансовите програми „Гражданско правосъдие” и „Наказателно правосъдие”. В новия проект на Стратегия за европейско електронно правосъдие в периода 2014 2018 г. е посочено, че различни държави членки вече са разработили и са участвали в осъществяването на редица пилотни проекти например за взаимно свързване на регистрите за несъстоятелност на държавите членки

какви проекти са реализирани за изпълнението на Стратегията за електронно правосъдие в посочените от Европейската комисия области и финансирани ли са те от програмите „Гражданско правосъдие” и/или „Наказателно правосъдие”? Ако съществуват подобни проекти, на какъв етап е тяхната реализация

за съдимост на държавите членки България участва в проекта Европейска информационна система „Обмен на данни за съдимост”, чиято основна цел е осъществяване на обмен на данни от регистрите за съдимост на държавите – членки на Европейския съюз. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Европейската комисия и средства от бюджета на Министерството на правосъдието. Към момента същият е приключил информационната система от експлоатация. В продължение на работата в тази област в края на 2013 г. е стартиран друг проект – „Изграждане и внедряване на Автоматизирана информационна система „Бюра съдимост”, чиято обща цел е повишаване качеството на предоставените услуги на гражданите чрез функционираща информационна система. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”. Партньор по проекта е Висшият съдебен съвет. По отношение на развитието на инструменти за създаване на сигурна мрежа от съдебни органи, чрез която да споделят и обменят информация от поверителен характер, Министерството на правосъдието е бенефициент по два проекта в процес на изпълнение. Тяхната цел е интегриране към Единната информационна система за противодействие на престъпността, администрирана от Прокуратурата на Република България, на информационните системи на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана”. И двата проекта са финансирани от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”. България участва в няколко проекта в областта на насърчаване използването на видеоконферентна връзка при трансгранични граждански или наказателни съдебни производства, а именно подобряване на качеството, ефикасността и прозрачността на съдебната система в България и трансграничното сътрудничество между българските съдебни органи и държавите – членки на Европейския съюз чрез въвеждане на видеоконферентни технологии и прилагане на видеоконферентните връзки при трансгранични случаи. Общата цел на първия проект е придобиване на видеоконферентни технологии, хардуер и софтуер и внедряването им в три съдилища и един затвор в страната. Проектът е финансиран от специфичната Програма „Наказателно правосъдие” на Европейската комисия и е в процес на реализация. Като информационен партньор по втория проект Министерството на правосъдието е участвало в обмен на добра практика на ниво Европейския съюз в работни срещи и в изготвяне на документи относно прилагането на видеоконференция при трансгранични случаи. Проектът е приключил, като изпълнението му също е финансирано от специфична Програма „Наказателно правосъдие” на Европейската комисия. Допълнително органите на съдебната власт са реализирали проект в тази област с наименование „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система” и цел – повишаване на ефективността, прозрачността и отчетността на работата на органите на съдебната система чрез интегрирани мерки за взаимодействие и координация, включително и чрез пилотно внедряване на видеоконферентни технологии. Бенефициент по проекта е Висшият съдебен съвет. Проектът е приключил, като изпълнението му е финансирано от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”. По отношение на пилотните проекти, които различните държави членки са разработили и са участвали и в част от цитирания от Вас, господин Захариев, Проект за взаимно свързване на регистрите за несъстоятелност на държавите членки, с цел да се обърне внимание, че България е реализирала проект „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”. Същият е финансиран от Европейския социален фонд и Оперативна програма „Административен капацитет” и цели осигуряване на технологична свързаност и обмен между информационната система за производството по несъстоятелност, системите за управление на съдебните дела – четири на брой за окръжни апелативни съдилища и Друг проект, свързан с изпълнението на Стратегията за електронно правосъдие на Европейската комисия, в който Министерството на правосъдието пряко участва, е проектът „Изграждане на ефективна администрация на Министерството на правосъдието чрез развитие на системи за електронно правосъдие”. Целта на проекта е повишаване качеството на предоставените услуги на гражданите и бизнеса чрез изграждане и надграждане на електронни регистри към дирекции: „Българско гражданство”, „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания”. Проектът е в процес на реализация, като същият е финансиран от Европейския социален фонд. Министерството на правосъдието ще участва в пилотен проект за създаване на Единен европейски регистър на съдебните преводачи, наречен „Търси съдебен преводач”.

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо вицепремиер, благодаря за Вашия пълноценен и пълностранен отговор. Благодаря. Благодаря на госпожа Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието, за участието й в днешния парламентарен контрол. Следват въпроси и питания към госпожа Таня Андреева Райнова – министър на здравеопазването. Първият въпрос към нея е от народния представител Пенко Атанасов Атанасов относно специализация на общопрактикуващите лекари. Господин Атанасов, заповядайте да развиете Вашия въпрос. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, колеги, въпросът ми е зададен отдавна, но поради натовареността на законодателната ни програма и заради това, че много натрупани, аз мисля, че той не е загубил актуалността си, въпреки че по медиите на няколко пъти беше дебатиран въпросът с липсата на специализация – по мои данни, на повече от 500 общопрактикуващи лекари.

с доверието на своите пациенти. Аз поне на няколко пъти съм имал разговори в приемни с лекари, които са в тази ситуация, и с пациенти, които се притесняват, че могат да загубят личния си лекар. лекар. Мисля, че въпросът е изключително актуален и много разчитам на Вас да отговорите какви мерки ще предприеме Вашето министерство и въобще какво планирате да правите в тази област? Наистина Наистина по медиите беше тълкувано по различен начин – и срокове за удължаване на ситуацията. Все пак важно е да се чуе от трибуната на Народното събрание за това, което Вие планирате. Благодаря. Благодаря, господин Атанасов. Заповядайте, министър Андреева, да отговорите на въпроса. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, в § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения са уредени правата на лицата, които към влизане в сила на закона не са отговаряли на новите му изисквания за осъществяване на лечебна дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ. С посочената разпоредба е предоставено правото на открита индивидуална и групова практика за първична медицинска помощ на лекари без специалност, лекари с основна медицинска специалност, лекари с основна медицинска и профилна специалност и лекари в процес на придобиване на специалност, които в срок от десет години от влизането в сила на този закон трябва да завършат курс и да придобият специалност по обща медицина, лекари по дентална медицина. С § 94 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето от 2009 г. срокът е удължен като е предвидено, че лекарите, които в срока по § 6, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения не са придобили специалност по обща медицина, имат право да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от пет години след влизане в сила на закона. С цел създаване на облекчения, условия и ред за специализация на общопрактикуващите лекари, които имат определен срок за придобиване на специалност „Обща медицина”,

Бих искала да отбележа, че по реда на тази наредба от обнародването й през 2008 г. до момента са утвърдени общо 4786 места, което е давало възможност на всички общопрактикуващи лекари да се зачислят за обучение за придобиване на специалност „обща медицина” с конкурс по документи. Зачислените общопрактикуващи лекари по реда на тази наредба са 1547, от които 172 са приключили обучението си, а 43 са го прекратили. Към настоящият момент Министерството на здравеопазването е подготвило и предстои да бъде внесен в Министерския съвет Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, с който се предлага удължаване с още пет години на срока по § 94 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, в който общопрактикуващите лекари, които не са придобили специалност по „Обща медицина”, да продължат да работят като такива. Предвижда се също така да се даде възможност на общопрактикуващите лекари, които не са се зачислили за придобиване на специалност „Обща медицина”, да го направят в едногодишен срок от влизане в сила на закона. Министерството на здравеопазването е създадена и работна група, която да обсъди възможностите за оптимизиране на нормативната уредба, регламентираща придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари, в която работна група са участвали Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, Българският лекарски съюз и висшите медицински училища. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН Господин Атанасов, заповядайте за реплика. благодаря за отговора. Мисля, че той удовлетворява и двете страни – и общопрактикуващите лекари, и пациентите. Мисля, че

Следващият въпрос е от народния представител Йорданка Колева Йорданова относно достъп на пациентите от област Варна до спешна и неотложна помощ. Заповядайте, госпожо Йорданова, да развиете Вашият въпрос. Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! област Варна се състои от 12 общини с общо население 475 хиляди души и обща площ 3820 Здравното обслужване на населението извън областният център се извършва от две общински болници в община Провадия и община Девня, общопрактикуващи лекари и филиали на неотложна и спешна помощ. Екипите на „Бърза помощ” се състоят най-вече от медицински фелдшери и по-малко лекари. Наличните автомобили са амортизирани, недобре оборудвани, медицинската техника е остаряла или неработеща. Освен това във Варненска област има общини, които през зимните месеци, при влошени метеорологични условия попадат в състояние на пълна изолация – със затворени пътища, и оказването на неотложна и спешна медицинска помощ в определени села е невъзможно. Знаем, че при някои състояния като остър миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, остра кръвозагуба и други се изисква неотложна медицинска помощ в рамките на няколко минути. Изисква се специфично оборудване и медицински персонал, можещ да реагира адекватно. Въпросът ми е: какво ще предприемете относно достъпа на пациенти от област Варна до спешна и неотложна медицинска помощ? Как с новото преструктуриране на спешната помощ ще бъде решен този проблем? ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Йорданова. Госпожо министър, заповядайте за отговор. Благодаря Ви, господин председателстващ. Уважаема госпожо Йорданова! В отговор на поставения въпрос бих искала първо да предоставя накратко информация за състоянието на наличните в област Варна лечебни заведения по вид, вид, както е посочена във въпроса, и по-специално за състоянието на структурите, оказващи спешна медицинска помощ в областта. По данни на Регионалната здравна инспекция – Варна към януари 2014 г. и и в 12-те общини на областта са регистрирани и функционират достатъчно на брой амбулатории за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, които оказват необходимата неотложна медицинска помощ на населението. Населението в областта е с осигурен достъп до извънболнична медицинска помощ, липсата на която обикновено бива компенсирана от хората с исканията им да получат медицинска помощ от структурите за Спешна медицинска помощ. от 12-те общини на област Варна са създадени и функционират филиали за спешна медицинска помощ като структури на спешния център във Варна. Филиали няма само в общините Аврен, Ветрино и Суворово. Населението на тези три общини се обслужва във филиалите на съседните общини, които са най-близко разположени до тях. Всички филиали за спешна медицинска помощ са обезпечени с лекарски екипи, а филиалите във Варна, Провадия, Долни чифлик и Девня – и с реанимационни екипи. Действително в някои филиали има длъжности, определени за лекари, които са заети от други медицински специалисти. Причина за това е незаемането им, разбира се, от лекари, защото няма. Към 20 януари 2014 г. незаетите лекарски места общо за Спешния център във Варна са 27, фелдшери са назначени на лекарските места само във филиалите в Аксаково и Бяла. В структурите на Спешния център във Варна работят общо 36 фелдшери, назначени в съставите на Районната координационна централа и на реанимационни екипи в Спешния център. Успоредно с това обаче трябва да се отбележи, че в Центъра за спешна медицинска помощ във Варна работят на втори трудов договор, както и на половин длъжност, общо 11 лекари и 10 специалисти по здравни грижи. Филиалите за спешна медицинска помощ в Аксаково, Провадия и Вълчи дол също се обслужват и са обезпечени с екипи, обслужват редица села с недобра инфраструктура и затруднен достъп при зимни условия. Въпреки това времевият достъп е в порядъка на 25-30 минути. В същото време тези филиали осигуряват 20-минутен достъп на по-голямата част от обслужваните по-малки

процентът на обслужване на пациенти е: Долни чифлик – 95%, Девня – 99%, Белослав, Дългопол и Варна – 100%. Така очертаният времеви достъп е оптимален съобразно приетите в страната стандарти, за да бъде оказана навременна медицинска помощ при спешни състояния в областта. Автомобилният парк на ЦСМП – Варна, се състои от санитарни автомобили, закупени в периода 2007-2009 г., когато последно са били закупувани линейки за нуждите на спешните центрове в страната. Тук само ще кажа, че предстои поетапна подмяна на автопарка и медицинско обслужване за цялата система на спешната медицинска помощ в страната. Това ще започне още от тази година. В момента се готвят процедурите за това. Вие знаете, че и в програмата на правителството този ангажимент е залегнал, така че до края на тази година ще бъдат обновени около 20-25%

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, зададох си въпроса, тъй като голяма част от населението в малките населени места много често се опитват да използват спешната и неотложна помощ в не толкова спешни случаи, като причината за това е именно липсата липсата на общопрактикуващи лекари в тези населени места. Има населени места в областта, в които може би само един ден в седмицата идва лекар. Съгласете се, че не може болният да чака примерно в сряда да пристигне неговият общопрактикуващ лекар и да бъде прегледан. Ако може един уточняващ въпрос:

Действително има недостиг въобще в системата на общопрактикуващи лекари в отдалечените и труднодостъпни райони, в по-малките общини. Това не е проблем само за Варна, а и за други области на страната. Това, което сме водили като разговори с кметовете на тези общини, е, че трябва държава и местна власт със съвместни усилия да осигурят

тежък труд – да се обикалят няколко села. В голям брой от случаите те обхващат голям периметър, отдалечени са едно от друго, при едно относително не толкова добро заплащане. В тази връзка при кметовете на общините сме обсъждали да се създават добри битови условия, дори осигуряване на жилища, плащане на консумативи, за да могат могат общопрактикуващите лекари да бъдат насочени, да проявят инициатива да работят в тези общини и населени места, защото, сами разбирате, че няма механизъм, по който някой да бъде принуден да отиде и да работи на такова място. Успоредно с това върви една дискусия по отношение на това, че когато държавата определя брой специализации, тя го прави в зависимост от потребностите на системата и плаща за това, инвестира в това обучение. След това, След това, когато лекарите вземат своята специалност, държавата няма право да упражни по-нататък никакъв механизъм, по който да ги разпредели да работят в райони, в които има недостиг. Тази дискусия е тежка по няколко причини. В известни групи на съсловието и на специализиращите среща резистентност, но ние ще работим в тази посока – да намерим някакъв някакъв компромисен вариант, който може максимално да удовлетвори двете страни и успоредно с това да можем да осигурим в тези населени места да има достатъчно лекари в извънболничната помощ или джипита, които да могат да обезпечават медицинската помощ в тези райони. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър. Следва питане от народните представители Ивелина Веселинова Василева, Димитър Бойчев Петров, Иван Стефанов Вълков, Снежина Минчева Маджарова,

Уважаеми господин председател, колеги, уважаема госпожо министър! На 13 декември 2013 г. на територията на бургаската рафинерия четирима работници пострадаха от тежки изгаряния. След инцидента се наложи те да бъдат транспортирани в град Варна, тъй като отделението по пластика и изгаряния към МБАЛ – Бургас беше закрито през 2006 г. Поради тази причина, не за първи път, се налага хора в изключително тежко състояние, в най-критичните за живота им моменти, да бъдат извозвани до болници в други населени места. В конкретния случай, при инцидента през месец декември 2013 г., за съжаление, за съжаление, единият от случаите беше с фатален край. Предвид факта, че на територията на Бургас се намира най-голямата рафинерия, на летище „Сарафово” преживяхме терористичен атентат, през летните месеци в района населението се увеличава многократно, не е нормално в Бургас да няма такова отделение по пластика и изгаряния в МБАЛ. Освен това в Бургас все още има специализирана техника. Това отделение, както казах, е закрито през 2006 г. и то все още съществува с техника, с барокамера, с легла, които са специални за хора с над 30% изгаряния, но оборудването не се използва в момента. Местната власт вече е направила постъпки за откриването на отделение по „Пластика и изгаряния”, за да може хората от Бургаска област да получават необходимата помощ на място, каквато е логиката. За нас, като народни представители от този регион, не е нормално и приемливо през 2014 г. да не разполагаме с такова отделение. В тази връзка питането ни към Вас е: какви действия ще бъдат предприети от Министерството на здравеопазването, за да бъде открито в Бургас отделение по „Пластика и изгаряния”? ИМАМОВ: Благодаря, господин Бойчев. Госпожо министър, заповядайте да отговорите на поставените въпроси в питането. Благодаря Ви, господин председателстващ. Уважаеми дами и господа народни представители! За откриването на отделение към лечебно заведение следва да бъдат изпълнени изискванията на Раздел ІІІ „Разширение за осъществяване на дейност по Закона за лечебните заведения”. Съгласно чл. 47 от този закон разрешение за осъществяване на дейност от лечебни заведения се издава след представяне на заявление до министъра на здравеопазването. В резултат на представено заявление и приложени към него документи, включително и констативен протокол от проверка на съответствието на разкритите в болницата структури, Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас Бургас има разрешение за осъществяване на лечебна дейност на всички описани дейности, медицинските специалности в структурите, в които се осъществяват тези дейност, заявени от изпълнителния директор на лечебното заведение. заявлението не е предоставено искане от изпълнителния директор за разкриване или вписване на отделение по медицинска специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия”. лечебното заведение има разкрити две отделения по обща хирургия с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврология, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия, лицево-челюстна хирургия”. Лечебното заведение има договор с Националната здравноосигурителна каса за осъществяване на лечение при пациенти с изгаряния до 20%, както Вие казахте. Тази дейност се осъществява в рамките на отделение по обща хирургия и отделение по анестезиология и интензивно лечение. В лечебното заведение има част от наличното оборудване за лечение на пациенти с изгаряния – барокамера и две кинетронови легла, които работят. За да се осъществява лечение на пациенти с изгаряния в рамките на медицинската специалност естетично възстановителна хирургия, следва да бъдат изпълнени изискванията за брой и квалификация на лекарите. Към момента, за съжаление, на територията на област Бургас няма лекар с придобита медицинска специалност „Пластично- възстановителна и естетична хирургия”, което не позволява на този етап да бъде разкрита самостоятелна такава структура. В болницата работят двама лекари, които имат курсове по изгаряния, проведени в „Пирогов”, което обаче не е достатъчно, за да се изпълнят изискванията по медицинския стандарт. В случай, че бъдат изпълнени изискванията на стандарта, включително и по отношение на необходимия брой специалисти и след заявление от директора на болницата за разширение на дейността и по тази специалност, бъдете сигурни, че Министерството на здравеопазването ще предприеме съответните действия за вписване на нова такава дейност. Всъщност големият проблем е липсата на специалисти. Това е отговорът.

Благодаря, господин председател. Госпожо министър, аз в изложението казах колко е важно да има такова отделение в Бургас. Ще повторя – на територията на Бургас се намира най-голямата рафинерия. На територията на Бургас се случи инцидент, който, дай Боже, повече да не се случва, но ние преживяхме терористичен акт. Многократно – по пет пъти, през летните месеци се увеличава населението в нашия регион. Аз не знам дали има постъпка от страна на болницата, но знам, че има постъпка от страна на общината за откриване на такова отделение. Това, че в момента няма такива специалисти – естествено, че няма такива специалисти в Бургас, защото не съществува такова отделение. Тук да спорим кое е първостепенно – кокошката или яйцето?! Аз Ви заострям вниманието и искам дори Вие като министър да поемете водеща роля, да осмислите каква е необходимостта от откриването на такова отделение, да сте водеща при неговото осъществяване и то наистина да бъде факт, защото това е жизненоважно. Не е нормално, при положение че има предпоставки за такива инциденти в нашата област, хората да се разкарват из цяла България. Просто осмислете политиката си – специално към откриването на това отделение. Аз не искам да противопоставям Вашата политика спрямо откриването на болници в

Ще започна с това, че абсолютно не приемам този манипулативен стил на Вашата реплика, защото съществува закон и ред, по които се издава разрешително за дейност или разрешително за разширяване на дейност. Както вече казах, по стандарт освен оборудване трябва да има обезпеченост с определен брой специалисти, за да бъде създадено отделението. Действително е постъпило искане от кмета на гр. Бургас, на общината, за разкриване на такова отделение, особено след атентата на летище Бургас, но искам да кажа, че този проблем вече е с давност от няколко години и очевидно е трудно намирането на специалист, който от друг град на България да бъде заведен, за да осъществява медицинска дейност в отделението по изгаряния в град Бургас. Аз ще бъда много благодарна, бъдете сигурен, че моето внимание е заострено не само върху проблемите в болницата в Бургас, а върху всички болници в страната, тежко в голяма част от тях, ако освен да ми задавате въпроси, се опитате и Вие да помогнете, за да намерим заедно такъв специалист по изгаряния, за да можем да разкрием това отделение.

тази част на здравеопазването? Естествено, ние след като задаваме този въпрос, сме съпричастни към откриването на такова отделение и в тази връзка задаваме въпроса.

Благодаря и аз. Следва въпрос от народния представител Десислава Вълчева Атанасова относно дейността на Фонда за лечение на деца. Госпожо Атанасова, заповядайте да развиете Вашия въпрос.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа гости! Уважаема госпожо министър, обръщам внимание, че въпросът, който съм задала, е внесен в Деловодството на Народното събрание на 4 февруари, преди около месец и половина, и до този момент, за съжаление, госпожо министър, не намерихте нито време, нито възможност да ми отговорите. Междувременно, и слава Богу, вчера родителите на деца, нуждаещи се от лечение в чужбина, чуха благата вест, че провалилият се директор на Фонда за лечение на деца госпожа Ива Станкова е подала оставка по лични причини. Всъщност не съм изненадана, че въпросът ми не получи отговор близо два месеца. Като се има предвид бързината, с която взимате решения – и кадрови, и законодателни, може би е приемлив. Неприемлив обаче остава отговорът „лични причини”, особено на фона на случващото се. Госпожа Ива Станкова си позволи публично да Ви унижи, госпожо министър, след като заяви на Вашия призив и апел да си подаде оставката, че няма подобни намерения. Явно във вчерашния ден някой по-авторитетен от Вас е помолил госпожа Ива Станкова да си подаде оставката и това вече е факт. Но все още няма отговор на въпросите, които аз съм задала – те вълнуват не само мен, а и родителите на децата, които се нуждаят от лечение в чужбина, и членовете на Обществения съвет, а те са: извършена ли е проверка на дейността на Фонда за лечение на деца? Какви са установените пропуски и нарушения?

Благодаря Ви. Уважаеми дами и господа народни представители, госпожо Атанасова! При извършен вътрешен одит на Център „Фонд за лечение на деца” по отношение на организационното и финансово подпомагане на български граждани на възраст до 18 години, както и съответствието със системите за финансово управление и контрол в центъра по отношение на законосъобразното определяне, осчетоводяване и отчитане на разходите за лечението и установяване на наличието и ефективността на контролните дейности, по отношение на тях при извършения сравнителен анализ са разгледани преписки при бившия и настоящ директор на фонда и могат да се направят следните изводи. За периода на действие на двамата директори не са променени както Правилникът за дейността и организацията на на работата на Център „Фонд за лечение на деца”, така и приложимите вътрешни актове във фонда, което не е довело до промяна в организацията на работата му. Първо, липсата на актуализирани вътрешни актове е довела до повтаряемост при пропуските и неспазване на сроковете, определени в Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” и при двамата. Липсата на прецизно регламентиране на взаимоотношенията между външните експерти и фонда е довело до закъснение при предоставяне на становища и при двамата директори. И в двата проверени периода досиетата на подпомогнатите лица не са окомплектовани и не са извършвани проверки от страна на администрацията за окомплектованост на подаденото заявление. И в двата проверени периода в проверените досиета не е установен нито един случай за удължаване на срока за изготвяне на доклада на експерта, поради необходимост от нови или допълнителни изследвания и прегледи. Липсват мотивирани искания от експертите за удължаване на срока за изготвяне на доклада, независимо че има случаи на искания за допълнителни изследвания, въз основа на които да се удължи срокът за предоставяне на становище. Сериозен проблем и за двата периода е координацията, която фондът осъществява с лечебните заведения в чужбина, тъй като изпращането на оферта, определянето на дата за прием на пациентите или осъществяване на преглед не могат да бъдат регулирани от фонда и са в пряка зависимост от болницата. За периода на бившия директор са проверени 131 досиета. Внесени през този период са 29 случая, или 22,13% от всички проверени, в Обществения съвет и решението е взето по спешност преди произнасяне на външните експерти в противоречие с изискванията на правилата. В 17 случая или 5,34% от всички проверени преписки експертното становище е предоставено след изтичане на определения срок, като закъснението варира между един и 40 дни. При извършената проверка на досиетата се установи, че в седем случая преписката е внесена за обсъждане в Обществения съвет със закъснение. Обсъждането от Обществения съвет е извършвано

противоречие с изискванията на правилника. В 96 случая от проверените досиета експертното становище е предоставено след изтичане на определения срок, като закъснението варира между един и 54 дни. Освен изложеното, в резултат на приетата от години практика във фонда е установено, че на практика за всички действия от страна на директора по разпореждане във връзка с обработката на преписката не се съставят никакви работни документи. Не е създадена възможност за оперативно проследяване на всяко действие на служителите по обработката с оглед определяне на евентуално виновно поведение при неизпълнението на поставената задача в срок.

В резултат на недобро планиране на потребностите от преводачески услуги по време на директора Александров не е организирана и проведена своевременна обществена поръчка за осигуряването им, с което са нарушени разпоредбите на За отстраняване на установените пропуски и нарушения са дадени 15 препоръки от вътрешния одит. Тук само искам да подчертая, че д-р Станкова е предприела всички действия за своевременна обществена поръчка за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки, с оглед на което по първоначални анализи ще бъдат спестени около 30% от плащанията за административни услуги, което е

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Андреева, мисля, че вероятно не сте разбрала въпроса ми. Въпросът ми беше по отношение на нарушенията във Фонда за лечение на деца в периода на управление на госпожа Станкова. Аз смятам, че след извършената проверка от Вас сте установили такива нарушения и затова тя е подала оставка по лични причини. Това – Вие да правите ретроспекция на управлението на един изключителен професионалист като господин Павел Александров, и това не е мое лично мнение, а е мнение на целия Обществен съвет, и на всички родители, които изразиха подкрепа при неговото уволнение на 8 октомври миналата година, госпожо Андреева, е считам нелепо, най-малкото. Това, че се прави сравнителен анализ между управлението на бившия и на също бившия от вчера изпълнителен директор Ива Станкова, може би за Вас е полезно, но за мен стана ясно едно, че след като за повече от шест месеца нито Правилникът за дейността на Фонда за лечение на деца е променен, нито вътрешните актове, които уреждат цялата дейност на този фонд, са променени, то тогава много е закъсняла госпожа Ива Станкова с оставката си. Ние това го твърдим много отдавна. Многократно сме призовавали и Вас, и нея да подадете оставка. Това, че госпожа Ива Станкова е обявила обществена поръчка с цел да бъдат спестени пари, може би е похвално, но аз лично Вас Ви съветвам да коментирате по-рядко обществените поръчки, защото обикновено Комисията по защита на конкуренцията Ви ги отменя като незаконосъобразни. Благодаря. Благодаря. Министър Андреева, заповядайте за дуплика. Благодаря Ви, господин председателстващ. Ретроспекцията се налага да бъде направена, защото за мен тя е важна. Очевидно в работата на Фонда за лечение на деца има системна грешка. И тя не е от времето, когато д-р Станкова е директор, а датира от много по-рано. Поради тази причина преди повече от преди повече от около два месеца беше сформирана работна група под председателството на проф. Пилосов, в която влизат освен медицински лица, експерти, членове на Обществения съвет и от администрацията на фонда с цел да се направят предложения за промяна в правилника на фонда, както и във вътрешните правила за работа, за да могат всички тези, пак повтарям, системни грешки да бъдат отстранени. Имахме няколко срещи и с групата, и с представители на Обществения съвет. Вчера трябваше да бъде представен окончателният вариант. За съжаление, ще Ви споделя своето разочарование, че те не бяха готови с това, дори и представителите на Обществения съвет. Следващият четвъртък е срокът, който колегите имат, за да представят окончателния вариант на правилника и на вътрешните правила на работа на фонда, които впоследствие ще бъдат обсъдени с ръководството на Министерството на здравеопазването. Аз, разбира се, приемам съвсем нормално да защитите Вашия кадър, който беше директор на Фонда за лечение на деца. Очевидно и той не е предприел никакви мерки, за да се отстранят проблемите в работата на фонда. Що се отнася до

Благодаря и аз. Следва въпрос от народния представител Десислава Атанасова относно дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“. Госпожо Атанасова, заповядайте да развиете Вашия въпрос. Благодаря Ви, господин председател. Преди да задам въпроса си, ще използвам няколко секунди,

Въпросът ми е по отношение забавянето на обработване на молби към Център „Фонд за асистирана репродукция”, тъй като има сигнали от редица граждани, които са подали молби да бъдат финансирани от Фонда за асистирана репродукция.

Колко са заплатените и извършени дейности по асистирана репродукция от Министерството на здравеопазването за този период? Уточнявам пак, че въпросът ми е зададен отново на 4 февруари, преди повече от месец и половина. Надявам се, че дори и да е имало забавяне в отправените покани към тези български граждани, вече този процес да е регулиран, но се съмнявам, че средствата, които са предвидени в бюджета за 2014 г. на Министерството на здравеопазването за заплащане на всички дейности на Фонд „Асистирана ще са достатъчни. Само за сравнение, госпожо министър, докато ГЕРБ управляваше и докато бяха приемани нашите бюджети и на първо място стоеше въпросът с демографската криза и с това да помогнем на колкото се може повече двойки да имат деца, бяха отделяни по 15 млн. лв. по бюджета на Касата. За сравнение, дами и господа народни представители, в бюджета на Министерството на здравеопазването за тази година има два пъти по-малко пари – 8 млн. лв. Благодаря. Благодаря и аз. Министър Андреева – три минути за отговор. Заповядайте. Благодаря Ви. Ще започна от начина, по който е формулиран въпросът. Питате ме относно забавянията. Какво означава забавяне? Спрямо какъв период? За да не ми кажете след това, че пак правя сравнение. Ако става въпрос за периода на 2013 г. – приетите и обработените към този срок документи са 334 бр. в сравнение с предходната година, където са 265.

за същия период е разгледал и одобрил всички заявления, които са внесени. Стартирани са плащанията към лечебните заведения на 18 март тази година за разлика от предишната година, когато това е било през месец май. май. Общо 321 процедури са стартирани по асистирана репродукция в лечебните заведения – договорни партньори на Центъра за асистирана репродукция, без забавяне на пациентите. Това е. Благодаря. Госпожо Атанасова, заповядайте за реплика. Благодаря Ви, господин председател. Уважаема госпожо Андреева, жалко, че не сте разбрали въпроса ми, при това зададен писмен, при това преди повече от месец и половина. Все пак той беше конкретен и мисля, че го имате в писмен вид. Въпросът беше: колко са обработените молби и колко са заплатените и извършени дейности съответно за периода 1 януари – 4 февруари 2014 А по отношение на сравнителния анализ с предходния период на миналата година, когато тези дейности се заплащаха от Националната здравноосигурителна каса и нашето правителство беше отговорно за това, само мога да Ви кажа: хубаво е, че имате амбицията да се сравнявате с първите, но пък така личи колко сте далече от тях! Благодаря.

три точки е репликата. Първо, ще кажа, че сравнителният анализ показва кои са първите, но за съжаление не сте Вие. Второ, голямата Ви отговорност и ангажимент към тези хора точно по Ваше време беше прехвърлена на Националната здравноосигурителна каса. Припомням, че това правителство, представлявайки държавата, тоест изпълнителната власт, поема отново отговорността за двойките с репродуктивни проблеми тази дейност ще бъде заплащана от Министерството на здравеопазването като от тази трибуна съвсем отговорно заявявам, че няма да остане процедура, която да не бъде заплатена. В Постановлението на Министерския съвет, с което фондът се връща за финансиране от Министерството на здравеопазването, пише, че всички процедури от 1 януари тази година ще бъдат заплатени на клиниките. Аз не мога да разбера смисъла, заради който задавате въпроса си, но ще кажа, че в системата има спокойствие, приемат се, обработват се заявления, провеждат се процедури и вече казах, че от 18 март е започвало и заплащане за тези процедури. Що се отнася до неколкократно заявеното забавяне на отговора на отговора на Вашия въпрос, аз не определям реда, по който тук, от тази трибуна, министрите отговарят на питания и въпроси на депутати. Благодаря. Благодаря, министър Андреева. Следва питане от народния представител Димитър Димчев Димов относно състоянието на здравната система и грижите по отношение на учащите се в българските училища. Господин Димов, заповядайте да развиете Вашето питане. Господин председателстващ, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители, уважаеми гости! Ясно е, че нивото на здравеопазването в България не е добро. Това, разбира се, не е по вина на сегашния министър и неговото едногодишно управление. Това е следствие на дълго водена политика от много правителства преди това, където и други здравни министри се упражняваха със здравето на българите. Ако искаме обаче да вървим напред и да подобряваме нивото на здравеопазването в България, трябва да правим конкретни стъпки. Тези стъпки според нас от „Атака” трябва да започват с нивото на здравеопазването на подрастващите в България. В тази връзка въпросът ми към Вас, уважаема госпожо министър, е: какво е състоянието на здравната система в българските учебни заведения? Считате ли, че се полагат необходимите грижи за здравето на учащите се и предприело ли е Министерството на здравеопазването действия за възстановяването на лекарските кабинети в българските училища? Благодаря Ви. Благодаря и аз. Госпожо министър, заповядайте за отговор на поставените въпроси. Благодаря. Уважаеми господин Димов, в Закона за здравето в Глава четвърта „Здравна закрила на определени групи от населението” е обособен специфичен раздел „Здравна закрила на децата”. В този закон е посочено, че държавата и общините, юридическите и физическите лица създават условия за осигуряване на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие на децата. В тази връзка за опазване здравето на децата и учениците в детските градини и училищата се създават здравни кабинети, а дейностите, които се осъществяват в тях, са разписани в чл. 120 от Закона за здравето. Според действащата Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училища, в съответствие с посочения чл. 120, основно се осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето на учениците, както следва: за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори в училищата – организиране на участие в регионални и национални програми, свързани с профилактика и промоция на здравето; организиране и провеждане на здравно образование на учениците за създаване на здравословен модел на хранене; превенция срещу използването на тютюневите изделия и алкохолни напитки; предпазване от употребата на наркотични вещества и психотропни субстанции; наблюдение на физическото развитие и регистриране на здравното имунизационно състояние на учениците при ежегодни профилактични прегледи за предотвратяване на възникването и ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания; подготовка, провеждане и контрол на различни форми на отдих, туризъм и спорт в училищата. В здравните кабинети се осъществява и медицинско обслужване при спешни състояния при учениците до пристигане на екип от Центъра за спешна медицинска помощ. Съгласно сега действащата нормативна уредба здравните кабинети не са лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения и в тях не се извършват медицински прегледи, изследвания и консултации. Всички ученици са здравноосигурени от държавата и избраният от техните родители или настойници личен лекар извършва профилактичните прегледи, имунизациите, както и прегледите при отклонения в здравословното състояние. Към настоящия момент в Министерството на здравеопазването има Проект на нова наредба за устройството и дейността на здравните кабинети и здравните изисквания към тях, в който подробно са разписани правата, задълженията и отговорностите на лицата, които работят в здравните кабинети, както и дейностите, които се извършват в тях. Във връзка с постъпили редица писма в Министерството на здравеопазването е подготвен и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, изработен, разбира се, от работна група. Предвижда се в дейностите, които извършват медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети, да бъде включено задължението да подпомагат процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания, назначено от лекар от лечебно заведение, което осъществява диспансерно наблюдение за съответното хронично заболяване. Процедурата за междуведомствено съгласуване е приключила и предстои да бъде внесен за решение от Министерския съвет. Освен цитираните по-горе действия за опазване здравето на учениците, Министерството на здравеопазването има политика относно грижата за учащите се в българските училища и това се извършва в изпълнение на следните нормативни актове: Наредба № 37 за здравословното хранене на учениците; Наредба № 24 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания за учебните занятия; изготвен е и Проект на нова наредба за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, в който са посочени изискванията към седмичните разписания на учениците, които са с целодневна форма на обучение; Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, с която се определят условията, редът и финансирането за извършване на профилактични прегледи и диспансеризация, както и списъкът на заболяванията, при които децата подлежат на такава диспансеризация. Министерството на здравеопазването реализира и политики по отношение на изготвянето на национални програми с фокус учениците. Това е залегнало и в Стратегията за периода 2014-2020 г. по Политика 7 „Ефективно функциониране на майчиното и детското здравеопазване в училищата”, в която са описани абсолютно всички мерки и действия, които са необходими за реализирането й, така че там може да се види в по-голяма пълнота. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър. Господин Димов, имате думата за два уточняващи въпроса.

колеги! Уважаема госпожо министър, аз съм удовлетворен от Вашия отговор, защото мен най-много ме интересуваше какво предстои да направи Министерството на здравеопазването, какви мерки да предприеме за възстановяването на тези лекарски кабинети. кабинети. Всички ние в тази зала знаем, че преди доста години нямаше учебно заведение в България, в което да нямаше лекарски кабинет, който да не бъде добре оборудван с всичко необходимо за доброто здравеопазване в българските училища. Сега обаче положението далеч не е така. Аз лично като заместник-председател на Здравната комисия съм посещавал учебни заведения, където са ме канили, и съм виждал лекарски кабинети, които са по-скоро подобие на лекарски кабинет – вътре няма един медикамент. Това е жалко наистина. Затова пак казвам, че това, което заявявате като намерение да направите, е похвално. Искрено ще се надявам то да не остане обаче само на думи – да бъде завършено, защото тук са минавали много министри на здравеопазването, които са изявявали добри желания, намерения да възстановяват тези кабинети. Ние от „Атака” неведнъж сме настоявали за това – тези кабинети да бъдат възстановени.

Уважаеми господин Димов, напълно подкрепям казаното от Вас. Държавата е създала редица нормативни регламенти – не само сега, а от години насам, в които да очертае принципите на функциониране и да даде възможност за обезпечаване на училища и детски градини с медицинска помощ – грижа, профилактика, консултации и така нататък. Ще отворя една скоба – да не забравяме, че голяма част от училищата и детските градини са общински. Там по отношение на обезпечеността със специалисти договорите се сключват на това ниво. Държавата не сключва договори с лекарите, които работят в учебните заведения и детските градини. Техен е ангажиментът и за оборудване на тези кабинети. Ние можем да помагаме само с национални програми, които да финансират допълнително дейности, като максимално в регламента бъдат разписани всички възможности, които специалистите могат да реализират в осъществяването на дейността си в тези кабинети. Благодаря. Благодаря. Господин Димов, можете да изразите отношение. Не желаете. Следва въпрос от народния представител Веселин Бориславов Вучков относно дългогодишни проблеми с шума и миризмите,

Господин председател, госпожи и господа министри! Уважаема госпожо министър, въпросът ми се отнася до един десетилетен проблем, който засяга няколко жилищни кооперации почти в идеалния център на София, близо до Търговското дружество „Булбио” – Национален център за заразни и паразитни болести на бул. „Янко Сакъзов” 24. Проблемът е дългогодишен, може би поне от 30 години, но особено през последните няколко години той изключително се задълбочи и заостри. Става дума, че това това търговско дружество, на което Вие сте принципал като министър (всички знаем къде се намира – близо до Паметника на Васил Левски), произвежда фармацевтични продукти, ваксини и други биопродукти, но в резултат на това производство се излъчват миризми и шум извън допустимите норми. Няколко пъти живеещите в близост до това търговско дружество дойдоха в моята приемна. Аз съм избран за народен представител от район Оборище – 24 МИР – София. Имам при мен много документи. Не ги нося съвсем умишлено. Това не е необходимо. Вие ги имате също в министерството. Това са многотомни документи с оплаквания от над 150 човека, особено от тези, които живеят на ул. „Кракра”, и то първите номера, но не само там. Наистина има шум и миризми над допустимите норми. Мога да Ви уверя в това, защото аз лично посетих тези кооперации надвечер, преди около два месеца. При това денонощно има миризми и шум над допустимите норми, най-вече през летните месеци.

но все пак ми се струва, че предприетите мерки са по-скоро дългосрочни, отколкото краткосрочни. По този повод задавам към Вас следния актуален въпрос: Предвидени ли са мерки за разрешаване на проблемите с шума и миризмите, излъчвани от фирмата „Булбио”

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Вучков, за извършваната от дружеството производствена дейност дейност то притежава комплексно разрешение от Изпълнителната агенция по околната среда и водите към Министерството на околната среда и водите, издадено съгласно Закона за опазване на околната среда. С цел намаляване нивото на шума от извършваната производствена дейност са предприети следните мерки: агрегатът на хладилното помещение е преместен във вътрешния двор на сградата. Преди преместването се е намирал на стената на жилищните сгради. Допълнително са поставени часовникови механизми на още две климатични инсталации, които са програмирани да се изключват от 21,00 до 6,00 ч. Към жилищните сгради е издигната и поликарбонатна шумоизолираща стена. За доказване на ефекта от извършените мероприятия, Изпълнителната агенция по околната среда към Министерството на околната среда и водите е направила измервания на шума в определени точки на местата на въздействие. Резултатите не показват отклонение. Стойностите не надвишават максимално допустимите шумови нива за територии, намиращи се в централните градски части. При норма 60 децибела измерените стойности са между 43,9 и 40,7 децибела. До края на месец юни 2014 г. предстои да се завърши изграждането на цялостна нискошумова охладителна система на лабораториите, граничещи с жилищните сгради. За предотвратяване разпространението на миризми е извършена промяна в местоположението на изходите на въздуховодите на смукателната вентилация от производствените помещения с цел отдалечаването им от жилищните сгради и недопускане създаването на условия за влошаване качеството на атмосферния въздух в разположения в съседство жилищен район. Това са краткосрочните мерки. Вероятно изпълнителният директор на дружеството Ви е уведомил, че предстоят стъпки за изнасяне на производството извън централните части – извън София. Според мен това е пътят и нататък трябва да се върви, защото каквито и краткосрочни мерки да се предприемат, те няма да бъдат достатъчни. Това обаче ще отнеме много време – минимум две години, докато се направи сграда и се изнесе производството. Точно поради тази причина ние сме предприели мерки за намаляване на шума и

Това разбрах онзи ден. При положение че търговското дружество е реализирало най-голяма печалба през 2013 г., това малко ме учудва. Както и да е. Ние с него се запознахме по повод на този проблем. Аз заведох три пъти живущите на съседните улици. Срещнахме отзивчивост. Това е вярно. Той начерта една инвестиционна програма, така че до лятото на 2014 г. да ограничи до минимум въздействието на шума и миризмата. Това е, което имаме като обещание пред всички жители на ул. „Кракра” и другите съседни улици. Все пак става дума за идеалния център на София, на 500 метра от Президентството, съвсем близо дори до Народното събрание, до Софийския университет, идеалния център на София нещо, което не можем да срещнем в други столици и градове в Европа – да произвеждат такива продукти. Имаме неговото твърдо обещание. Видях конкретните мерки, включително и доставка на ново оборудване. Според мен абсолютно наложително е този хладилен агрегат да се разположи във вътрешния двор, за да не шуми около съседните улици. Това е абсолютно задължително и до месец юни трябва да се случи. Това, което Вие споменахте, е, че има генерално решение на проблема. Това производство, въпреки че е ситуирано преди десетилетия в идеалния център на София, трябва да бъде изнесено извън центъра на столичния град. Едва ли си даваме сметка за какво става дума. Това не са обикновени продукти. Абсолютно е недопустимо да се надвишават шумът и допустимата миризма в идеалния център на София от такива все пак до голяма степен опасни продукти. По тази причина Ви призовавам да контролирате този процес. Аз няма да отслабя своето внимание с всички живущи около „Булбио” – до средата на тази година да се потърси основно основно решение на този проблем. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вучков. Желаете ли дуплика? Не. Следва въпрос на Ивелина Василева относно предприемане на действия за облекчаване на хората с увреждания. Заповядайте, уважаема госпожо Василева, да зададете въпроса. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин министър! Уважаема госпожо Андреева, въпросът ми е по повод среща, която проведох с представители на организациите на хората с увреждания в Бургас. На тази среща беше поставен въпрос, който силно вълнува членовете на Регионалната съюзна организация на слепите – Бургас.

Най-близката е във Варна. Сама разбирате, че за лицата със затруднено зрение е много трудно да пътуват до Варна за освидетелстване и преосвидетелстване.

Има драстични случаи, при които хора не могат да бъдат прегледани и се получава, че в рамките на месеци не могат да бъдат освидетелствани. Поради тази причина не могат да получават и своите пенсии. Разбирате, че това са хора в затруднено положение. Има и случаи, при които например напълно сляп човек е необходимо на всяка трета година да се явява на ТЕЛК и затова трябва да пътува до Варна. Въпросът ми към Вас е: какво ще направите, за да облекчите незрящите от цялата Бургаска област и явяването им пред очен ТЕЛК? ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Василева. Заповядайте, уважаема госпожо министър, за отговор.

като: свързани с липсата на квалифицирани специалисти, желаещи да работят в системата на медицинската експертиза; с нормативната регламентация на отношенията в системата, в това число вътрешноведомствената и междуведомствената координация; свързани с недостатъчния административен капацитет и недостатъчното материално-техническо и финансово осигуряване на органите на медицинската експертиза. Нормативно в страната са разкрити 98 ТЕЛК по общи заболявания и специализирани експертни лекарски комисии, както следва: по очни болести към четири области – София-град, Варна, Плевен и Пловдив; по белодробни – осем; психични заболявания – През 2013 г. са извършени над 65 хиляди освидетелствания от специализираните Териториални експертни лекарски комисии, които са натоварени в пъти повече спрямо регламентирания годишен норматив. Желаещи да работят в специализираните ТЕЛК-ове няма, поради което част от комисиите не функционират. Към момента функционират само три по очни заболявания и четири по белодробни болести. Предприетите мерки за привличане на специалисти за окомплектоване на съставите, в които участват предимно специалисти в пенсионна възраст и пенсионери, не е довело във времето до добри резултати. Проблемът, който от 2010 г. насам се задълбочи, е обсъждан многократно както на експертно ниво, така и в ръководството на Министерството на здравеопазването и в Националния съвет за медицинска експертиза, но реално решение в тези години не е намерено.

от работна група за оптимизиране на медицинската експертиза, отново да бъдат изпратени предложения за изменение и допълнение на Закона за здравето в частта на медицинската експертиза, в който е предвидена възможност лекарите от съставите на органите на медицинската експертиза да упражняват лечебна дейност при определени условия, както и проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експерти, приет с Постановление на Министерския съвет на 26 април 2010 г., с което се предвижда закриване на специализираните експертни лекарски комисии. Медицинската експертиза на лица с белодробни, очни и психични заболявания ще се извършва от ТЕЛК с участието на специалисти по белодробни, очни и психични заболявания и от специализираните състави на НЕЛК по съответния За Бургас положението със специализираните териториални лекарски комисии, както вече казах, не е по-различно от останалите области.

Благодаря, господин председател. От отговора на министъра разбрахме, че такива проблеми съществуват и не само в Бургас. Тъй като говорихме за очен ТЕЛК, аз държа да Ви уведомя, че не по-малък е проблемът и с белодробния ТЕЛК, който не функционира в Бургас от месец октомври 2013 г. г. Поради тази причина значителен брой граждани от Бургаска област не могат да разчитат на тази специализирана лекарска комисия – не могат да получат полагащите им се животоспасяващи лекарства, губят здравноосигурителни права и полагащите им се социални помощи. Вие споменахте, че предвиждате промяна в нормативната наредба, но не разбрахме кога ще се случи тя. Бих желала да се ангажирате с конкретни срокове. Също така смятам, че бихте могли да помислите и в посока прилагане на по-гъвкави механизми. Какво имам предвид? Поне веднъж месечно – комисията от Варна би могла да бъде командирована в Бургас. По този начин хората с увреждания наистина ще могат да бъдат облекчени. Мисля, че Вие като политическо лице би трябвало да имате ясната представа, че е необходимо да има волеви, ясни, конкретни действия, за да се подпомогнат тези хора в максимално бърз порядък. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Василева. С това парламентарният към министър Андреева приключи. Да й благодарим за участието в парламентарния контрол. Да преминем към въпроси и питания към министъра министъра на земеделието и храните Димитър Греков. Госпожа Фудулова ще зададе първия въпрос относно Законопроект за Селскостопанската академия. Заповядайте, госпожо Фудулова. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, през месец август 2013 г. Министерството на земеделието и храните определи промяната на Закона за дейността на Селскостопанската академия като приоритетен, предвид факта че промените ще доведат до осигуряване на автономия на институцията и в същото време ще гарантират демократичен и независим избор на ръководния екип на академията. От изключителна важност е промяната в закона да доведе до възможност да се развият институтите, които могат да генерират допълнителни финансови ресурси, ресурси, свързани с участие в европейски проекти, от собствени приходи, от обучение и консултантска дейност. На този етап средствата, които идват от Министерството на земеделието и храните, не позволяват и не стимулират добрите институти в системата на Селскостопанска академия да се развиват. да се развиват. Поради тази причина Институтът по пшеницата и слънчогледа в Генерал Тошево, който е и най-големият институт в системата с годишни приходи от 4-5 млн. лв., не е в състояние да ползва собствените си средства както за издръжката, така и за инвестиции в техника, оборудване и така нататък. Следващият проблем – с Постановление на Министерския съвет от месец октомври 2012 г. числеността на Селскостопанската академия беше намалена с повече от 200 човека, което създава сериозни проблеми в кадровия състав на някои звена в системата. На следващо място, проблем е липсата на договори за експериментална дейност между институтите в Селскостопанската академия и държавните предприятия. Това създава предпоставки за влошаване на научната дейност. Ще отбележа, че по време на управлението на ГЕРБ за държавните предприятия не бяха предвидени средства за научна дейност, въпреки че те я изпълняваха. При същото това управление в периода 2009-2013 г. бюджетът на министерството е драстично намален. Общият размер на намалението възлиза на 41% от разходите спрямо 2009 г. През този период средствата по бюджета са редуцирани ежегодно по всички разходни позиции: средства за персонал; текуща издръжка и капиталови пазари. В тази връзка моят въпрос към Вас е: дали в кратки срокове ще бъдат реализирани промените в Закона за Селскостопанската академия? На какво ниво е обсъждането на закона в Академията и дали участват в неговата промяна заетите в системата? Запознати ли са научните работници и специалисти с готвените промени?

Селскостопанската академия е организация за научни изследвания, за приложно обслужваща и спомагателна дейност в областта на растениевъдството, животновъдството и хранителната промишленост, която е с по-особен статут от този на останалите второстепенни разпоредители в Министерството на земеделието и храните, тъй като е единственият разпоредител, създаден със закон. Исканите промени са в няколко насоки. На първо място, измененията в закона касаят промяна промяна във финансовата самостоятелност на академията. По силата на сега действащият закон за Селскостопанската академия, приходите по бюджета на Академията, включително и за капиталови вложения, се формират от: субсидии от републиканския бюджет, определени със закон; приходи от сключени договори за изследователски проекти; приходи от реализация на интелектуални продукти, дарения и други. Предлага се Академията да има самостоятелен бюджет, като трансфер, субсидии и вноски за нея да се определят от Закона за държавния бюджет на Република България, а всички приходи на Селскостопанската академия и извънбюджетната субсидия да бъдат изцяло предоставени за разходи на академията. Предложената промяна, съчетана със строга отчетност на разходите, би подобрила значително финансовата дисциплина на институтите и на базите към Академията. Би превърнала аграрната наука във фактор за развитие на аграрния сектор и значително би подобрила условията на труд и гарантиране на достойни възнаграждения на работещите в нея. Преминаването на Академията на самостоятелен бюджет ще даде възможност за организиране на ефективно управление на системата и повишаване изискванията към науката от страна на Европейската комисия и от потребността на нови форми и взаимодействия с представителите на аграрния бизнес. Следващата основна промяна е свързана с въвеждане на принципите на академичност и вътрешна автономност и изборност. Предвижда се досегашния ред за назначаване на председателя на Академията от министър-председателя да бъде променен и изборът му да става от нов орган – Общото събрание на академичния състав на академията. В законопроекта се разписват и основните ангажименти на Общото събрание на академичния състав, неговата структура, организация и дейност. Условията и редът за избиране на членовете на Общото събрание на академичния състав, правилата за избор на председателя и на Управителния съвет на Академията ще бъдат подробно конкретизирани в Устройствения правилник на Селскостопанската академия. Предложено е мандатността на председателя на Селскостопанската академия и директорите на институтите да бъде осем години. Това е достатъчно дълъг период от време, в който да бъдат постигнати значителни цели, свързани с подобряването на състоянието на Академията и съответния институт. В законопроекта се иска и прекратяването на някои опитни станции – държавни предприятия, с цел оптимизиране на дейността и повишаване ефективността на системата, в която в момента има натрупани много негативни проблеми. Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на опитните станции ще бъдат поети от съответните научни институти, които осъществяват идентична селскостопанска дейност. Не на последно място предвижда разширяване обхвата на лицата, с които Селскостопанската академия ще може да сключва договори с цел подобряване на съвместната си дейност. Към настоящия момент законопроектът се подготвя за междуведомствено съгласуване. Бюджетът на Министерството на земеделието и храните през 2014 г. е намален с 32 млн. лв. Това ограничение доведе до намаляване бюджета на Селскостопанската академия, от което произтича нуждата от нейното преструктуриране. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър. Заповядайте, госпожо Фудулова.

самостоятелния бюджет. Вие казахте, че през тази година е намален. През изминалата седмица има подадено искане към Министерството на финансите за допълнителни 5 млн. лв. субсидия.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

в отговор на Вашия въпрос – в новия програмен период се предвижда възможност структурите на Селскостопанската академия да имат достъп до няколко основни програми, които са свързани с обновяването на техниката, участието и обучението на фермерите, трансферът на знания – да не изброявам всички, които са включени в Оперативната програма. На другия Ви въпрос – правил съм няколко срещи с представителите на Те са убедени в едно – че така не може да продължава съществуването на Селскостопанската академия както по структури, така и по финансиране. Затова последната среща, която беше по времето на „Агра”, си дадохме срок предложенията, които ще постъпят от

тя да работи така, както е необходимо за една академия – да предоставя знания и опит в областта на земеделието. Относно средствата, естествено, че ще подкрепя всички допълнителни средства, които биха дошли в Министерството на земеделието. Ще подкрепя едно такова искане и ще бъде насочено МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър. Преминаваме към следващия въпрос, зададен от господин Павел Шопов, относно придобиване на земеделска земя от чужди физически и юридически лица. Заповядайте, господин Шопов, да отправите въпроса

Този въпрос съм го задал на 11 ноември, но не го казвам, за да отправя упрек към Вас, че ми отговаряте толкова късно. Искам да кажа, че този въпрос и тогава, и сега, и за в бъдеще ще бъде актуален. Той е много важен, труден въпрос, сам разбирате, за един министър. Той е труден и за Вас като сега действащ министър, но би бил труден и за предишните министри,

този проблем, и тази трудност се състоят във факта, че се касае до българската земя, която само ни е останала на нас българите, и която, всички знаем, се разграбва. От 1 януари влезе в действие възможността земята да се продава на граждани от Европейския съюз, но конституционното правило да не може да се продава и придобива и придобива от физически и юридически лица извън Европейския съюз остана. Всички ние знаем, че в България огромни масиви земя се изкупуват от чужди физически и юридически лица, прикрити и регистрирани като български фирми. Затова моят въпрос към Вас е: колко декара българска земя е придобита по този начин – от чужди физически и юридически лица, регистрирани като български юридически лица? Съществува ли орган и води ли се – това е най-важното в моя въпрос, някакъв отчет и някой в България каква част от българската земя и колко декара се придобиват от тези чужди физически и юридически лица по този начин? Каква част от земеделската земя в България е собственост на чужди физически и юридически лица, прикрили се като юридически лица по българското право и регистрирани по българския закон? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. Заповядайте, уважаеми господин министър. Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин По поставените от Вас въпроси Ви уведомявам за следното. Извън компетенциите е на органите по поземлената собственост, Министерството на земеделието и храните, областните дирекции по земеделие, а също така и общинските служби по земеделие да събират съхраняват информация за чуждестранните физически и юридически лица, придобили право на собственост върху земеделските земи. Агенцията по вписванията получава правомощия да води Имотния регистър. Именно там е изградена и внедрена Единна централизирана електронна система по проекта „Кадастър и имотен регистър”, която дава възможност да се осъществява външен и вътрешен мониторинг на извършените сделки на територията на цялата страна. Служителите на агенцията обработват всички подлежащи на вписвания актове и въз основа на тях се извършват справки, издават удостоверения и се правят преписи. По този начин се дава публичност и гласност на извършените вписвания, което гарантира сигурност при извършване на сделки с недвижими имоти. В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен в Народното събрание от проф. Бъчварова и група народни представители на 6 февруари 2014 г., са предложени ограничителни условия, свързани с придобиване на правото на собственост върху земеделските земи и от Горския фонд за земеделско ползване. В този законопроект, който вече мина на първо гласуване на 11 март 2014 г., се предвижда право на собственост върху земеделски земи и земи от Горския фонд за земеделско ползване да могат да придобиват физически и юридически лица, пребивавали непрекъснато или установени на територията на страната за повече от три години. За юридически лица с регистрация по-кратка от три години това ще става само ако отделните съдружници – членове на сдружението или учредители на акционерното дружество, отговарят също на тези изисквания за уседналост. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаеми господин министър, такъв и отговор очаквах. Много тъжно е, ако си направим някои изводи след този отговор, що за общество сме, що за държава сме, що за хора, които управляваме държавата, ако не знаем най-важното – в чии ръце се намира земята в настоящия момент. За това, разбира се, не Ви обвинявам Вас. Вие не сте виновен. Но нещата са изключително тревожни и тъжни, защото се касае за националната сигурност на българската държава. Знаем и много пъти от „Атака” сме давали за пример държави, които са се създавали, образували и основали на на това, че техни граждани преди това са закупили земя и то земеделска земя. Ние от „Атака” знаем и много пъти сме казвали, че една политическа сила, няма да я крия – това е ДПС, в централата си има кадастрална карта на България, където защрихова и води сметка за това всеки ден или през определени периоди от време каква земя са закупили граждани на Турция или свързани с тази политическа сила лица. В България е публична тайна, че цели райони от страната се изкупуват, бих казал: Хасковско, Кърджалийско, Сливенско – особено потърпевши, Добруджа, Лудогорието. Цели области в момента са скрити под собственост на чужди физически и юридически лица в нарушение на Конституцията, заобиколили конституционните текстове. Това, което ни отговорихте на въпроса за законопроекта, внесен от група представители от БСП, е недостатъчно. Да, то може и да мине, но няма да реши проблема. Има фонд в България, който е публична тайна, и той има вече над един милион декара земя. Никой не може да каже, и Вие включително, сигурен съм, само можем да гадаем дали собствениците на този фонд са чужди физически и юридически лица,

В компетенцията и задълженията преди всичко на министъра на земеделието – дали ще сте Вие или някой друг, е да помисли и да вкара законодателни инициативи,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

В момента, особено от Нова година насам, не забелязваме някакъв голям интерес към българската земя. Тези хора, които купуват или насочват вниманието си към земеделската земя, имаме вече такива, които са чуждестранни граждани, в крайна сметка работят в нашата страна, наемат наши граждани, работят с тях и продукцията, която се получава, отива на нашите и чуждестранните пазари и допринася за развитието на българското земеделие. Така че не виждам някакви опасения и не бива, според мен, да създаваме напрежение сред нашите граждани, защото такова въздействие на пазарите не сме забелязали през последните дни и месеци. Така че мисля, че няма основания за тези притеснения, които съществуват. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин министър. С това изчерпахме този въпрос. Преминаваме към питане от народните представители Павел Гуджеров, Здравко Димитров, Десислава Танева и Владимир Иванов относно цялостната политика и организация на работа по Ос 4 от Програмата за развитие на

Съгласно Наредба 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност” на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие от Програма за развитие на селските гласи: ежегодно до 10 ноември от МИГ планират и подават в МЗХ заявления за одобрение на планираните дейности и разходи за следващата календарна година по образец. Съгласно чл. 44 не по-късно от 45 работни дни след подаването на заявлението за одобрение на планираните дейности и разходи министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице със заповед одобрява или отказва изцяло или частично одобрението на предложените дейности и разходи. Съгласно цитираните членове до 25 декември 2013 г. местните инициативни групи би следвало да получат одобрение на планираните бюджети

Това, господин министър, сериозно възпрепятства дейността им. Допълнителното забавяне на одобрените бюджети и необходимостта да бъдат направени ежемесечни разходи би могло да доведе до нарушения и неверифициране на разходи, които няма как да бъдат възстановени. В тази връзка отправяме към Вас следното питане: каква е визията Ви за работа по Ос 4? Кога ще бъдат одобрени бюджетите и каква е причината за забавянето им? Какви мерки ще вземете за компенсиране на забавянето и недопускане на друго подобно забавяне? Само една скоба отварям и завършвам, господин председател, за това, че ако планирате отговор от гледна точка на това, че някоя местна инициативна група е закъсняла и затова е трябвало да се чака целият поток от местни инициативни групи, които са 35 на брой, за мен това не би бил състоятелен отговор, защото означава, че ще накажем работещите за сметка на неработещите. Благодаря.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 Дирекция „Развитие на селските райони” в Министерството на земеделието и храните като управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони организира, координира и отговаря за прилагането на мерките по Ос 4 и През този програмен период по Ос 4 – лидер на програмата в България, се изпълняват доста мерки. Към настоящия момент функционират 35 одобрени местни инициативни групи, които изпълняват стратегии за местното развитие. Съгласно чл. 42 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 41 и подмярка 431-1 от програмата за периода 2007-2013 г. одобрените местни инициативни групи всяка година в срок до 10 ноември подават в управителния орган на програмата заявления за одобрение на планираните дейности и разходи за следващата календарна година. Процедурата предвижда извършване на проверка за административно съответствие и допустимост, като при констатиране на липса, непълнота или неточност управляващият орган изисква от местните инициативни групи допълнителна информация и документи. Преценка за обосновката на предложените разходи се извършва от комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице след положителен резултат от проверката за административно съответствие и допустимост. За местната инициативна група, която не подаде заявление за одобрение на планираните дейности и разходи в споменатия срок, дейностите и разходите се определят служебно от комисията. Действително в чл. 44, ал. 1 от Наредба № 23 е посочено, че одобрението на дейностите и разходите следва да бъдат извършени в срок от 45 работни дни след депозирането на заявлението. Искам да подчертая, че този срок спира да тече от времето за отстраняване на пропуските в представените документи. Не са единични случаите, при които поради неправилно попълнени заявления от местните инициативни групи се изисква неколкократно допълнителна информация. Към момента от подадените към управляващия орган 35 заявления за одобрение на планирани дейности и разходи за2014 г. и 2015 г. едно е извън срока съгласно Наредба № 23 и ще бъде разгледано по служебен ред. По време на извършването на проверката за административно съответствие и допустимост до 29-местни инициативни групи са изпратени писма за предоставяне на допълнителна информация. Първите 14 от тези писма са изпратени на 25 ноември 2013 г., от местните инициативни групи са изпратени повторно писма за предоставяне на допълнителна информация, а до една местна инициативна група са изпратени три писма за допълнителна информация, като последното е изпратено на 3 февруари 2014 г. В отговор на изпратените от управляващия орган писма за допълнителна информация, както и допълнително по инициативата и по преценка на бенефициентите в Министерството на земеделието и храните са постъпили общо 47 писма с допълнителна информация или коригирани заявления. От получените 47 писма през месец януари 2014 г. са получени 10 броя, през месец февруари четири броя, като последните получени две писма са постъпили в Министерството на земеделието и храните на 17 февруари 2014 г. Много е важно да се отбележи, че съгласно правилата за прилагане на мярката 431-1 комисията определя средна стойност на всички идентични разходи, включени в заявленията за одобрение на дейностите и разходите. Ето защо е необходимо в комисията да бъдат представени едновременно всички заявления, преминали проверката за административно съответствие и допустимост. Това правило е създадено с оглед еднакво недискриминационно и непротиворечиво определяне на видовете дейности и стойностите и разходите спрямо всички местни групи. Както вече казах, съгласно чл. 44, Наредба № 23 срокът за разглеждане на заявленията е 45 работни дни от тяхното получаване, тоест крайната дата е 16 януари 2014 г. Вземайки предвид и времето, за което местните инициативни групи са предоставили допълнителна информация, при което съгласно Наредба № 23 срокът спира да тече, то крайната дата за одобрение на подадените в управляващия орган заявления за одобрение на планираните дейности и разходи за 2014 и 2015 г. е 8 април 2014 г. Това е при положение, че комисията, извършваща проверката на обосноваността на предложените разходи, не установи необходимост от предоставянето на допълнителна информация. От изложеното е видно, че не е налице забавяне от страна на управляващия орган, а са налице обективни причини, изцяло предвидени в нормативния акт за извършване на обективна, пълна проверка на подадените заявления. Вземайки предвид опита от прилагането на подхода „Лидер” през програмния период 2007-2013 г. за следващия програмен период, управляващият орган предвижда по-голяма подкрепа на местните инициативни групи и облекчение на процедурите при прилагането на подмярката за текущи разходи. В тази връзка се предвижда авансово плащане до 50% от общите текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегиите за местно развитие, както и облекчение на процедурите по одобрение на заявките за извършваните дейности и разходи,

въпроса. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър, по повод не само прилагането и управлението на мярка „Лидер”, а по повод и управлението на Програмата за развитие на селските райони, искам да Ви задам един допълнителен въпрос. във връзка с излязлата и от Вашия пресцентър официална информация, че вчера са възстановени на България 290 млн. лв.

поискани на 5 януари, тоест имаме невъзстановени от Брюксел разплатени средства по програмата в размер 330 млн. лв. Въпросът ми е: тези средства са временно замразени, докато се изяснят получените сигнали за преориентиране на проекти, както и многократните предупреждения от наша страна, и не само от наша страна, увеличаването и наддоговарянето на бюджетите по общинските мерки беше в разрез с правилата и се очакваше да има санкция, или тези 330 милиона на практика са необратимо загубени, отчислени за сметка на държавния бюджет и и за сметка на намаления с този размер на Програмата за развитие на селските райони за предходния период? ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Танева. Заповядайте, господин министър, да дадете втори отговор на уточняващите въпроси. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Танева! Относно информацията, която давате, нямаме никакви индикации за замразяване на средствата по Програмата

Благодаря Ви, уважаеми господин министър. Желаете ли да изразите отношение? Господин Гуджеров,

и има такива, към които не е искано – защо те още нямат одобрени бюджети? Надявам се, че ме разбирате! Има местни инициативни групи, от които не е искана допълнителна информация и те все още нямат одобрен бюджет. Има такива, за които веднъж е искана информация, те са я дали и отново, към момента, нямат одобрение. Има някаква грешка в случая. Препоръчвам Ви с Вашите експерти да я разгледате и уточните и се надявам да не се повтаря. Защото сам разбирате, че един такъв орган, който не получава финансиране, да съществува без финансиране четири месеца все още са три, е нещо много трудно. Отделно, те не знаят какво да харчат, защото не знаят колко им е одобрено. Ако похарчат повече от това, което е одобрено, остава за тяхна сметка. Реално тези дружества нямат собственост, с която да покрият разликите.

Коцева. ИРЕНА КОЦЕВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Моят въпрос е относно нарушения в горски територии, незаконна сеч и добив на дървесина. Още в началото на месец януари получих множество сигнали за нарушения в горските територии на териториите на общините Самоков и Ихтиман – Софийска област. Всички получени сигнали, включително и снимков материал, доказват нерегламентиран, незаконен добив и сеч на дървесина, включително гола сеч на достъпни места за граждани. На всичко отгоре направените в последно време промени в законодателството и структурата на независимия контролен орган в горската система – Изпълнителна агенция Смятаме, че е необходимо спешно свикване на Консултативен съвет по горите за разглеждане и анализиране на възникналите проблеми по опазване и охрана на горските територии. В тази връзка са въпросите, които Ви зададох: Как се осъществява контролът върху дейността в горските територии и кой носи отговорност за конкретните допуснати нарушения? Как се осъществява контролът върху собствениците и ползвателите на обекти за добив, преработка и търговия с дървесина? По какъв начин ще се повиши квалификацията на служителите в Изпълнителна агенция по горите и нейните структури, съгласно чл. 15 от Закона за горите? и защо бяха съкратени, на кого пречеха служителите от закритото звено, чии интереси засегнаха, тъй като това звено, според мен, бе закрито без анализ на ефекта от превенция за незаконни дейности? Благодаря Ви.

да започнат да ми готвят връщания на такива въпроси, докато не се разбият на отделни въпроси. Сами разбирате – две минути да го развиете е усилие, а как да отговори човек на пет обширни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 основен приоритет на Изпълнителна агенция по горите се явява упражняване на контролни функции върху дейностите по опазване и ползване на горските територии върху площ от 4 млн. 160 хил. хектара, регламентиране на достъпа и движението на транспортни средства в тях, както и извършване на проверки на обектите за съхраняване и преработка на дървесина и недървесни горски продукти. Изпълнителна агенция по горите контролира изпълнението, упражнява общ надзор и методическо ръководство върху дейностите на всички органи и лица, на които са възложени задължения по Закона за горите. Съгласно разпоредбите на чл. 165 от Закона за горите, основният предмет на дейност на държавните предприятия е свързан с опазване на горските територии – държавна собственост. В този смисъл служителите на териториалните поделения на държавните горски и ловни стопанства, на които с административен акт са зачислени определени територии, отговарят пряко за дейностите по опазване на поверените им площи, като същевременно са оправомощени да съставят актове за установяване на административни нарушения при констатиране на нерегламентирани дейности в горите. Контролът върху физическите лица – собственици на поземлени имоти в горските територии, се осъществява от Изпълнителна агенция по горите чрез регионалните дирекции по горите, които проверяват и одобряват нормативно определените изискуеми документи, необходими за осъществяване на добив на дървесина. Що се отнася до горските територии – общинска собственост, стопанските дейности по ползване на дървесина и недървесни горски продукти, се осъществява чрез специализирани общински структури или общински предприятия, както и чрез предоставяне на дейност срещу заплащане на съответните териториални териториални поделения на държавните горски и ловни стопанства. В горските територии – държавна собственост, организацията на дейностите при добив на дървесина се осъществява от съответното териториално поделение на държавни горски и ловни стопанства. Относно обектите за преработка и търговия с дървесина, същите подлежат на регистрационен режим в съответствие с регионалните дирекции по горите, съгласно чл. 206 от Закона за горите и Наредба № 1 от 2012 г. Изпълнителната агенция по горите координира и осъществява провеждането на професионални обучения на горските инспектори от нейните структури. По-важните обучения са свързани с продължаващото изпълнение на проектите, ефективно и качествено обучение на служителите от държавната и горска администрация за по-ефективно и професионално изпълнение на техните задължения. Считано от 1 февруари 2014 г., горските инспектори от Изпълнителна агенция по горите са преназначени в регионалните дирекции по горите. С тази С тази промяна се цели да бъде повишена ефективността от тяхната работа, да реагират по-бързо на подадените сигнали за нарушение в съответните региони и да бъдат значително намалени финансовите разходи, свързани с командировките им. За работата на горските инспектори, назначени в две регионални дирекции по горите – гр. София и гр. Берковица, се изготвят седмични графици за предстоящите проверки, които се съгласуват с Изпълнителната агенция по горите. По този начин се запазва тяхната независимост по отношение на местните структури при извършване на проверки в съответните региони. Продължават да се извършват специализирани акции, при които горските инспектори от една регионална дирекция по горите проверяват територии на други регионални дирекции по горите, като с тези мерки допълнително се цели да бъде елиминиран факторът за евентуална обвързаност на местно ниво. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър – успяхте: четири въпроса за 3 мин. и 40 секунди. Сега Вие, госпожо Коцева, трябва да изразите отношение по четири въпроса за две минути, според правилника. ИРЕНА КОЦЕВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, когато има един такъв общ интерес, от общ интерес е на народните представители, на министерството и на общините да бъде разглеждан въпрос, който предизвиква обществено негодувание. В края на миналата година от едно Ваше интервю прочетох, че Вие смятате, че равносметката Ви за 2013 г. е положителна. Разбира се, постарах се да прочета всички приоритетни области за 2014 г., няма да ги цитирам сега, за да успея да се включа във времето, но за същото време в Ихтиман, в началото на годината напрежението рязко ескалира. Роми, санкционирани за незаконна сеч, заплашиха и нападнаха Общинската администрация и служителите на Общинското горско предприятие.

че държавата ще се намеси и ще подпомогне опазването на държавни горски територии, след като очевидно общините и другите собственици се затрудняват с опазването на горите.

от Закона за горите. Господин министър, изсичането на гората унищожава екосистемата. Зная, че Вие прекрасно разбирате това. В навечерието на Седмицата на гората ми се иска наистина да получим знак, че ще се погрижим да не

Благодаря Ви, уважаема госпожо Коцева. Моля Ви се – моля и Вас, но и всички народни представители: задавайте въпроси, за да получавате отговори, а не да препускате по 3-4 въпроса, които сте задали, министърът да се опитва да отговори за 3 минути на 4-5 въпроса. Принизяваме работата. Съответно се налага

на горите през 2013 г., за да се убедите, че грижите към гората, горските площи и опазването им не са само на народните представители, а на всички, които се грижат за нея. В крайна сметка, трябва да убедим и гражданите – това е най-важното. Извършени са общо 254 хил. проверки, в това число 18 хил. броя проверки на обектите за складиране, преработка и търговия с дървесина и недървесни горски продукти; 15 хил. броя проверки на обекти за добив на дървесина; хил. броя превозни средства, включително проверки по контролните пунктове; 90 хил. ловци, риболовци и други, а също и физически лица са проверени. Общо съставените на тях актове за установяване на административни нарушения са 6 хил. броя. Данните сочат, че през 2013 г. задържаната по актове за установени нарушения в горските територии дървесина съгласно информационната система на Изпълнителната агенция по горите възлиза на 1 млн. 115 хил. плътни куб. м

господин Иван Вълков и госпожа Десислава Танева. Господин Вълков ще отправи питането. Заповядайте, ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! В приемните ни дни като народни представители от Югоизточния район на Република България – района на Странджа Сакар, на Черноморието, при нас имаше доста оплаквания през последната година за повишената смъртност на пчелите. В районите, които споменах, тя минава над 20%, дори на места стига до 25%, като средната за страната е около 4-5%. В същото време се наблюдава интерес към инвестициите в сектор „Пчеларство“. Те се увеличават, защото през 2012 г. семейства са били 19 179, добити са над 9150 т мед. Държавата работи в тази насока с политика, реализирана чрез Националната програма за пчеларство, която ще бъде прилагана вече за трети път. Първият път е през 2008-2010 г., вторият път е през 2011-2013 г., когато имаме 19,6 млн. лв., а от 2012 г.

по тази национална програма и при трите й издания не се предвиждат компенсации за високата смъртност на пчелите. Уважаеми господин министър, във връзка с гореизложеното

подред от присъединяването на Република България към Европейския съюз. В нея е предвидена дейност, при която се възстановяват част от разходите за купуване на препарати за борба срещу вароатозата, разрешени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, използвани за пролетно и/или есенно третиране на пчелните семейства. Преди изтичане на срока на сега действащата тригодишна програма по пчеларство през 2016 г., следва да бъде разработена нова тригодишна програма за подпомагане на сектора. Това е възможно съгласно чл. 55 от новия Регламент № 1308 от 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. В него са залегнали същите възможности за подпомагане, като са добавени две нови мерки, а именно: наблюдение на пазара и подобряване на качеството на продуктите за по-добро използване на техния потенциал на пазара. Отделно от програмите за пчеларство в законодателството на Европейския съюз за държавни помощи и по-конкретно по чл. 11 от Регламент 1857 от 2006 г. е предвидена възможност за предоставяне на помощ за компенсиране на загубите на растения и животни, понесени от земеделски производители, вследствие на неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия. Съгласно горецитирания регламент е разработена и се прилага съществуваща схема за държавна помощ – помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно пропаднали площи вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия със срок на действие до края на 2013 г. Трябва да се има предвид, че срокът за прилагане на настоящото законодателство на Европейския съюз за държавните помощи, а заедно с това и срокът за прилагане на съществуващи схеми за получаване на държавни помощи вече изтече в края на 2013 г. Поради тази причина и евентуално изменение на горецитираната схема за държавна помощ за разширяване на обхвата й и включване на животни през новия период 2014-2020 г., би било допустимо, при положение че в новия регламент на комисията относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз по отношение на държавна помощ за малки и средни предприятия в областта на производството на селскостопански продукти така наречения Регламент за групово освобождаване, е предвидено прилагането на подобна мярка. Отчитайки факта, че отглеждането на пчели е рискова дейност и много често пчеларите търпят загуби, причинени от природни бедствия и болести по пчелите, през 2012 г. съвместно с пчеларите беше разработена и оттогава се прилага помощ за съфинансиране за застрахователни премии при застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства, чрез която се компенсират част от разходите на земеделските производители пчелари при застраховане на пчелни кошери и пчелни семейства. Следва да се отбележи, че интересът към схемата е много нисък, като по информация, предоставена от Държавен фонд „Земеделие” за 2012 г. от помощта са усвоени само 721 лв. от двама земеделски производители. Схемата беше отворена за кандидатстване и през 2013 г., като само един земеделски производител се е възползвал от подпомагането по схема за държавна помощ. Поради факта, че пчеларството е извън обсега на регламента за директните плащания, пчеларите няма да могат да се възползват от средствата за обвързана подкрепа. Национални доплащания са възможни само за секторите, по които се изплащат директни плащания. За новия програмен период – 2014-2020 г., към Програмата за развитие на селските райони се разработва тематична програма за развитие на малките стопанства, която ще има самостоятелен бюджет и ще включва набор от мерки, които ще подпомагат тяхната дейност. Към настоящия момент се обсъждат възможностите за облекчаване условията за кандидатстване на животновъдите-пчелари по тази програма. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър. Госпожо Танева, Вие ли ще зададете два уточняващи въпроса към господин министъра? Заповядайте. Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, на основание на отговора, който чух от Вас, искам да Ви поставя два допълнителни въпроса. Първият въпрос е: при условията на възможност, каквато на практика казахте, че ще има по новия програмен период, под Ваше ръководство ще вземете ли решение да подпомагате пчеларите по схема за държавна помощ „Де минимис” за компенсиране на тези разходи? разработването на тематичната подпрограма в новата Програма за развитие на селските райони за дребните стопани. И по нея наистина пчеларите биха имали възможността да кандидатстват, обаче е инвестиционна мярка, не е тип директно плащане, тоест, по-лесно да е усвояването, и в този смисъл и следствие на представянето на тази Програма за развитие на селските райони, което имахме в сряда в редовното заседание на Комисията по земеделие и гори, искам да Ви задам втория въпрос. Тематичната подпрограма за малки фермери е много добра и тя трябва да бъде разработена с максимално облекчени условия за дребните производители, но ще се преработи ли програмата, по която всички изразиха несъгласие с разпределението на бюджета, който има България за втория програмен период, с което разпределение за бенефициенти-консултанти бюджетът е вдигнат с над 100 млн. евро за настоящия програмен период, а бюджетите за инвестициите в земеделски стопанства, старите 121, 123 мерки, младите фермери са намалени с близо 800 млн. лв.? И това становище го изразиха всички. Включително и за тематичната подпрограма за младите фермери има голям процент консултантски, но може би само по тази тематична подмярка това е оправдано. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Танева. За отговор – господин министър,

Естествено, че е важно средствата да бъдат така разположени, така разпространени, така усвоени, че да бъдат балансирани. За това сме се спрели на този вид, на този начин на разпределение на средствата, защото през програмния период 2007-2013 2007-2013 г. има дебалансиране. Няма нищо лошо, че сме насочили усилията си към едни по-едри земеделски стопанства на зърнопроизводителите, но земеделските производители не са само зърнопроизводители и не само помощта да трябва да се насочва за закупуване на техника. Всички земеделски производители са съгласни и затова при тази дебалансация, която се е получила през времето, много от отраслите като животновъдство, зеленчукопроизводство, трайни насаждения, традиционни за нашата страна, са оставени на по-заден план. Пак повтарям обаче, това не означава, че няма да бъде преразгледан този бюджет и тези мерки, които сте ги разглеждали в сряда на Комисията по земеделието и горите. Те ще се поставят на публично обсъждане. Не бих казал обаче, че всички са недоволни. За тези, които имат „по-висок глас” и изразяват несъгласие, аз съм може би един от министрите, които ходят из страната. Виждам, че хората казват: да, обърнахте внимание и на нас, на които досега никой не обръщаше внимание. Затова мисля, че по този въпрос, който поставихте, отговорих.

Изразявам отношение по дадения отговор за Програмата за развитие на селските райони. Моят въпрос беше в аспект, че има дадено увеличение на бюджетите за консултантски услуги и за бенефициенти-консултанти, където няма никакво основание за това, при условие че седем години се е прилагала Програмата за развитие на селските райони има създаден вече определен административен капацитет. Всичко останало, като преразпределително плащане, като подкрепа за малките фермери, за зеленчукопроизводство, за овощарство, ние сме изразявали, и в този смисъл Вие сте имали подкрепата

ние ще увеличим бюджетите за разпределение на бенефициенти-консултанти, а ще намалим, включително и за „Млад фермер”, предложения ни проект на разпределение на бюджет в сряда. За „Млад фермер” са над два пъти и половина намалени бюджетите! Говорим за това – за ново разпределение, с което разпределение не само да не бъдат увеличени бюджетите за консултантите, а да бъдат дори намалени от предишния програмен период, за да се компенсира намалението на общия бюджет и да бъдат насочени към мерки за подкрепа на овощари, зеленчукопроизводители, млади фермери и това, което може да се направи за пчеларството, като облекчение по инвестиционните мерки като дребни фермери, по които ще имат възможност да кандидатстват. За това ни беше въпросът, в такъв смисъл, защото той е много важен! Следва въпрос от народните представители Джевдет Чакъров, Тунджай Наимов, Мустафа Ахмед и Мехмет Атаман относно позицията и действията на България, като на ниво Европейски съюз се разреши отглеждането на нов вид генномодифицирана царевица „ТС 1507” – продукт на американската компания „Пайъниър”. Заповядайте, уважаеми господин Чакъров.

Тунджай Наимов, Мустафа Ахмед и Мехмет Атаман поставяме този въпрос за полученото разрешение за отглеждане в Европейския съюз на нов вид генетично модифицирана царевица с огромно притеснение. Темата за ГМО е с изключително висока обществена чувствителност у нас и ние бяхме свидетели на това, когато преди няколко години правителството на ГЕРБ

като министър и на заместник-министър с водеща позиция Евдокия Манева. В тази зала, когато разглеждахме на първо четене законопроекта, нямаше още реакция от страна на хората, но аз предупредих от високата трибуна на Народното събрание, че нагласите на хората не съответстват на предвидения за либерализация режим относно генетично модифицираните организми. Впоследствие се видя, че имаше много силна реакция на гражданското общество и най-вече на младите хора. Такива са нагласите относно ГМО и затова действащият Закон за генетично модифицираните организми е доста рестриктивен. В този контекст бих искал да Ви кажа, че в началото на месец февруари 2014 г. медиите информираха, че на територията на Европейския съюз ще бъде разрешено да се отглежда нов вид генетично модифицирана царевица – ТС1507. Стана ясно, че тъй като държавите членки не са могли да постигнат съгласие помежду си за налагане на пълна забрана за отглеждане на новата ГМО царевица в Европейския съюз като цяло, сега тези, които не са съгласни с това разрешение, могат да приемат на национално ниво предпазна клауза, съгласно която

на генетично модифицираната царевица ТС1507? И второ, какви мерки ще се предприемат на национално ниво, за да не се допусне отглеждане на генетично модифицирана царевица България? Кога и от кого ще бъдат предприети тези мерки? Всичко това го казвам на фона на това, че преди малко посочих разглеждането на ГМО законопроекта. Впоследствие се запази консервативната, рестриктивна позиция и политики, които са заложени в този закон. Бих казал, че между първо и второ четене ние съумяхме да извървим пътя,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

На проведеното на 11 февруари 2014 г. заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз – „Общи въпроси”, Република България гласува против предложение за решение на Съвета за пускането на пазара, в съответствие с Директива 2001/18 на Европейската общност, с цел култивиране на царевица ТС1507 – генетично модифицирана, за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители. Следва да се отбележи, че това гласуване е единственото индикативно, но не и официално гласуване. Това е записано в протокола на самото заседание. В тази връзка на самото заседание Съветът на Европейския съюз не е взел решение по отношение на предложено решение на Съвета за пускането на пазара, в съответствие Директива 2001/18 на Европейската общност, с цел култивиране на гореспоменатия хибрид царевица ТС1507. Съгласно разпоредбите на чл. 293 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейската комисия е тази, която може да оттегли своето предложение по отношение на култивирането на горепосочения продукт от 12 февруари 2014 г. Европейската комисия не е оттеглила това свое предложение в рамките на посочения срок, като в резултат от страна на

Тонио Борг с призив Европейската комисия да преразгледа проекта си на решение за разрешаване отглеждането на територията на Европейския съюз на генетично модифицираната царевица. Като страна – членка на Европейския съюз, Република България спазва директно приложимото законодателство на Съюза в областта на генетично модифицираните организми, както и националното законодателство. Закона за генетично модифицираните организми съществуват правни механизми, според които страната може да въведе забрана за култивирането на определен вид генетично модифицирана земеделска култура, която е разрешена на ниво Европейски съюз. В случай на окончателно одобряване на гореспоменатата царевица и нейното включване сред разрешените генетично модифицирани култури в Общностния каталог, страната ни може да наложи забрана за нейното отглеждане на територията на страната съгласно действащите норми на Закона за генетично модифицираните организми и релактивните текстове от европейското законодателство, когато има основание да се смята, че този генетично модифициран организъм представлява риск за човешкото здраве и околната среда въз основа на нова или допълнителна информация, станала известна след издаване на разрешението, която се отразява на оценката на риска, или

Господин министър, надявам се Министерството на земеделието и храните и правителството като цяло по безспорен начин да защитят българския национален интерес за опазване на чистотата на нашето земеделие от ГМО. Обществените нагласи за това са непроменени, за което свидетелстват инициативите от екологични и браншови земеделски организации, Международната федерация на движението за биологично земеделие, Българската асоциация „Биопродукти”, Фондацията за околна среда и земеделие, Сдружението „За земята”, Коалицията „България свободна от ГМО”. На срещи с министъра на околната среда и водите Искра Михайлова и с Вас, господин министър на земеделието и храните, още в края на миналата година медиите информираха, че всички тези организации са настояли за забрана на този ГМО продукт и у нас. Позицията на ДПС също е непроменена и категорична относно опазването на нашите висококачествени земеделски продукти чисти от ГМО. Очакванията на всички нас са страната ни да вземе решение относно новата генетично модифицирана царевица ТС1507 в духа на постигнатия от Четиридесет

господин министър, за дуплика. Виждам, че имате какво да кажете. МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: В допълнение към това, което посочи колегата, бих искал да уведомя, че към настоящия момент Съвета на министрите по околната среда на Европейския съюз има внесен Проект за изменение на Директива 18/2001 на Европейската общност и на Европейския парламент, и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220 на Съвета. Целта на това изменение е да се даде възможност на държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми на тяхната територия. Страната ни ще подкрепи подобен текст, който дава автономия на страните сами да инициират забрана или ограничение за култивиране на генетично модифицирани култури на собствена територия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: господин Иван Вълков относно актуалното състояние на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” по Приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес”, Мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки”. Заповядайте, уважаеми господин Вълков. ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители,

по рибарство и аквакултури, да осигури развитие на пазара на продукти от риболов и от аквакултури. За целта са разработени пет основни приоритетни оси и общо 21 мерки, като бюджетът за това е около 106 млн. евро. Основната мярка, която е Приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес”, Мярка 3.3, се отнася за инвестиции, за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки. Със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури от 30 април 2013 г. е определено временно да бъде прекратен приемът на заявления за кандидатстване по тази мярка.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

В новата версия цялостният бюджет на програмата е променен, както и бюджетът по Приоритетна ос № 3 – „Мерки от общ интерес”. Актуалният бюджет по Приоритетна ос № 3 от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” съгласно Версия № 3 на програмата е в размер на 18 млн. 700 хил. евро, от които 14 млн. евро са от Европейския фонд за рибарство и 4 млн. 700 хил. евро от национално съфинансиране. Бюджетът по Мярка 3.3 от съответната ос е 13 млн. 200 хил. евро, от които 9 млн. 900 хил. евро от Европейския фонд за рибарство и 3 млн. 300 хил. евро от национално съфинансиране. По Мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарските пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”, има общо три подадени проектопредложения на стойност 15 млн. 200 хил. евро публични разходи. Към 24 февруари 2014 г. има сключени договори по две от тях на стойност 9 млн. 550 хил. евро за безвъзмездна финансова помощ, което представлява 72,38% 72,38% от бюджета на мярката. Третото проектно предложение е разгледано и допустимо за финансиране, но към момента наличните средства са недостатъчни за финансиране на проекта. При промяна на финансовия план на програмата ще бъде предвидено пренасочване на финансов ресурс към съответната мярка с цел осигуряване на финансиране финансиране на проекта. Изплатената безвъзмездна финансова помощ по мярката е на стойност 2 млн. 340 хил. евро или 17,76% от нейния бюджет. Все още няма сертифицирани средства по мярката, тъй като единственото извършено плащане до момента е авансово, което може да бъде сертифицирано едва след извършване на окончателното плащане по проекта. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин министър. Заповядайте

по тази мярка, тъй като имаше промени в Закона за морските пространства през 2012 г., което даде възможност на общините да усвояват средства по тази програма. Благодарение на това все пак ще усвоим част от тези средства. Това, което ни интересува към настоящия момент, е контролът по тяхното усвояване. Крайно време е да разберем какви ще бъдат средствата през следващия програмен период 2014-2020

по Мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства”, Мярка 311 – „Разнообразяване към неземеделски дейности”, и Мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Господин Гуджеров, ако позволите, спрете да употребявате думата „входиране”. Има хубава дума „завеждане” в деловодство, „внасяне”, защото винаги при входирането има и

Въпросът ми е относно статута на входиране на проекти по Мярка 121, 311 и 312. Проектите по цитираните мерки се оценяват вече повече от осем месеца съгласно регламентиращите наредби,

поне доколкото имам информация, не са получавани все още. В тази връзка въпросите ми към Вас са: какво наложи това голямо забавяне на оценката на проектите по цитираните мерки? Кой е отговорен за тази липса на координация? Какви мерки ще бъдат предприети, за да не се повтарят въпросните пропуски? Моля да ни кажете има ли сигнали за извършено прерамкиране на проектите от Европейската комисия. Благодаря.

през календарната 2013 г. съгласно правилото „N+2”, бюджетът на 2011 г. от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., който следваше да бъде разплатен до края на 2013 г., възлизаше приблизително на 398 млн. евро средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Неразплащането на тези средства до края на 2013 г. автоматично създаваше предпоставки за отчисления на средства от бюджета по програмата, които на практика нямаше да бъдат усвоени от българската страна и същите нямаше да стигнат до потенциалните кандидати на програмата. Забавянето в сроковете по обработката на заявленията за подпомагане по мерки 121, 311 и 312 е и продиктувано от стремежа средствата, предоставени по Програмата за развитие на селските райони за България за този период, да бъдат усвоени в максимална степен от страна на бенефициентите, както и да се сведе до нула рискът от отчисляване на загуба на средствата от бюджета на програмата в края на 2013 г. Именно по тази причина като акцент и приоритет на прилагане на програмата през последните няколко месеца на 2013 г. бяха заложени обработването на заявки за плащане и изплащане на финансова помощ по сключени договори. Приоритет, насочен към усвояването на средства през 2013 г., беше предоставен във връзка с обработката и разплащането на средства по отношение на тъй наречените „общински мерки”, към които през 2013 г. също беше заявен свръх 3интерес от страна на кандидатите. Благодарение на положените усилия в тази посока от страна на Министерството на земеделието

да предоставят допълнителна информация по своите заявления за уведомяване на това с официална кореспонденция в съответствие с установените правила за работа.

да бъдат рамкирани. По отношение на въпроса Ви кой е виновен за тази абсолютна липса на координация и контрол, искам да Ви уведомя, че мерки 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства”, 311 – „Разнообразяване към неземеделски дейности”, и 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, са изключително популярни сред потенциалните кандидати в България за периода 2007-2013 г., което беше потвърдено от активността на кандидатите в рамките на проведените приеми през 2013 г. Само за 2013 г. по трите мерки са постъпили 2154 заявления. От стартирането на програмата по тези мерки до края на 2013 г. са сключени над 4 400 договора.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър, колеги! От една гледна точка, все още не е ясно дали не сме загубили средства по повод на тези 330 милиона, които госпожа Танева От друга гледна точка, не мисля, че е редно, защото е имало свръхинтерес или защото наблягаме на други мерки, да оставим настрана също толкова актуални мерки, които изброих. Съгласете се с мен, че не е нормално 8 месеца да се чака одобрение, а вече и 9 всъщност. За това време, то е вече една година, много неща могат да се променят. Това обрича на големи проблеми бенефициентите, които ще изпълняват проектите. Уважаеми господин министър, някъде се къса връзката. Не зная дали е в министерството, дали е във фонда, но

Уважаеми господин председател, уважаеми господин Гуджеров, към 7 ноември 2013 г. и встъпването на длъжност на настоящето ръководство на Държавен фонд „Земеделие” завареното положение е следното, за да се отговори на част от въпроса. Отворен е почти едновременно прием по трите горепосочени мерки, като общо постъпилите проекти са 2154. Същите не са били разпределени за разглеждане дотогава. Въпреки че приемите

за разглеждане. Съответно приемите по Мярка 121 са приключили на 5 юли 2013 г. и на 12 юли 2013 г. Всички постъпили 937 проекта по Мярка 121 са с ограничен бюджет и следва да бъдат разгледани. До 7 ноември 2013 г. не са били извършени никакви действия по разглеждане на проектите по същество. Единствено е била проведена процедура по ранкинг на проектите по Мярка 311 и Мярка тъй като постъпилите заявления за подпомагане са надвишавали бюджета по договаряне на мерките. Във връзка с това средната натовареност на един експерт е около 32 проекта за разглеждане към настоящия момент. В допълнение към неразгледаните 2154 броя заявления следва да се добавят и постъпилите заявления по Мярка 313, Мярка 321, Мярка 322. Общият брой на заявленията за подпомагане, подадени по общинските мерки, е 921. Съответно приемите са били приключени през месеците септември и октомври. За периода месец ноември до края на месец декември 2013 г. всички 921 проекта бяха обработени. Приоритет бе даден и на общинските мерки, тъй като там изпълнението като процедура е по-сложно поради необходимостта от провеждане на обществени поръчки, което допълнително забавя процеса на изпълнение. Не на последно място следва да се добави и че в допълнение на тези 3075 броя заявления, постъпили по горепосочените мерки, бяха заварени неразгледани общо 558 проекта по мерките от „Лидер”. Към настоящия момент е създадена допълнителна организация от Държавен фонд „Земеделие” за осигуряване на допълнителни експерти, като са командировани експерти от областните дирекции с цел по-бързото разглеждане на тези постъпили проекти. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ Преминаваме към питане на господин Павел Гуджеров, Здравко Димитров и Владимир Иванов относно политиката и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Заповядайте, господин Гуджеров.

беше направена сравнително непрозрачна, без консултации с широката общественост, без оценка на въздействието на приложените мерки в програмата. В крайна сметка резултатът е програма без абсолютно никакъв фокус – 19 мерки, с 46 подмерки и, разбира се, крайно недостатъчен бюджет за всяка една от мерките, което, честно казано, не е Ваша вина, така така че да има някакво значимо въздействие върху земеделския сектор – като млади фермери, група производители, инвестиции, развитие на нови продукти. Освен това в Национална стратегия 2020 е заложено, че земеделският сектор е приоритетен за България. В крайна сметка може да се твърди, че той е приоритетен за Европа, но не и за България. Тъй като предвиденото кофинансиране е в размер на едва 17,83%, нормално е когато един сектор е приоритетен, да се инвестира в него повече, а не само да се разчита на парите от Европейския съюз. с това въпросите ми към Вас са: защо допуснахте непрозрачна подготовка на Програмата за развитие на селските райони? Кой би поел отговорността за тази некачествена подготовка? Възможно ли повишаване на националното съфинансиране? Искам да отворя само една скоба, че въпросите – този, предишните два и следващите, които ще задам, са ми зададени в приемни, които провеждам, от неформална сериозна група млади фермери, които действително са с дълбока загриженост за състоянието на Програмата за развитие на селските райони, за земеделския сектор в България, които искат да се развиват именно в този сектор.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

на партньорство обхвана всички действия и етапи на проектния цикъл с активно привличане на всички заинтересовани страни. В изпълнение на чл. 5 от Постановление № 5 от 18 януари 2012 г., Решение № 328 от 25 април 2012 г. на Министерския съвет, Министерството на земеделието и храните създаде организация и проведе процедура за сформиране на тематична работна група за разработване на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. За членове на тематичната група бяха поканени и включени представители на неправителствени организации, академичната общност, национално представени организации на работодатели, работници и служители, Национално сдружение на общините в Република България, регионалните съвети за развитие на национално представените организации за хора с увреждания, министерства, Комисията за защита от дискриминация и други. На заседанията на тематичната група по програмата бяха поканени и други заинтересовани лица – бъдещи бенефициенти и социално-икономически партньори. Досега са проведени 5 заседания на тематичната група. На тези заседания бяха обсъдени всички етапи по разработването на програмата, както и проблемите, пряко свързани с процеса на програмиране. На проведената работна група през месец ноември 2013 г. между експерти на управляващия орган и Държавен фонд „Земеделие” са обсъдени работещите и неработещите практики от сегашния програмен период. Целта на дискусията е по-добър механизъм за прилагане на новата програма. На 4 декември 2013 г. в Брюксел се състоя годишната Техническа среща с Европейската комисия, на която също бяха обсъдени въпроси по разработването на тази програма. В края на месец ноември и началото на месец декември 2013 г. бяха проведени поредица от фокус групи с партньорските организации, на които бяха представени и обсъдени вариантите на мерките. Коментарите и предложенията бяха обобщени, осмислени и приети или обосновано отхвърлени от управляващия орган на програмата. На 11 декември 2013 г. пред тематичната работна група бяха представени всички предложения и коментари на фокус групите и становището на управляващия орган на програмата. В резултат на този непрекъснат процес на консултации в началото на месец февруари 2014 г. първият цялостен вариант на програмата е изпратен в Европейската комисия за неформални бележки. Този вариант е обсъден на заседание на тематичната група на 10 февруари 2014 г. и е изпратен за бележки на екипа, разработващ предварителната оценка на програмата. За осигуряване на публичност и прозрачност проектът на програмата е публикуван в интернет страницата на Министерството на земеделието и храните. В сътрудничество с областните информационни центрове стартира и първата фаза за информиране на широката общественост. Служители на Министерството на земеделието и храните осведомяват потенциалните бенефициенти за приоритетите на Европейския съюз и за нашите национални приоритети за развитие на селските райони, както и за същността на параметрите на мерките, включени в новата програма. По отношение на въпроса Ви относно националното съфинансиране, искам да Ви уведомя, че съгласно Регламент 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета е възможно националното съфинансиране да се увеличи. Това е въпрос на национална политика, тъй като всяко увеличение на националното съфинансиране би натоварило допълнително държавния бюджет. Когато се увеличава националното съфинансиране, расте и бюджетът на програмата. В заключение искам да подчертая, че от всичко изложено до този момент е очевидно, че новата Програма за развитие на селските райони се изготвя по прозрачен начин и с участието на всички заинтересовани страни и партньорски организации. Министерството на земеделието и храните вече започна да получава бележки по първия цялостен вариант на програмата. Отразяването на бележките и по-нататъшната подготовка се извършва в срок и в процес на непрекъснати консултации с партньорите, съгласно регламентите и нормативната уредба, свързана с политиките за развитието на селските райони. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин министър. Господин Гуджеров, желаете ли да зададете допълнителни въпроси по Вашето питане? Заповядайте. Уважаеми господин министър, споменахте за широката тематична група, която е съставена. Допълнително искам да попитам: при това положение защо все пак крайният продукт, който е Програма за развитие на селските райони, е неприемлив за по-голяма част от сектора?

По този въпрос сме коментирали и друг път от трибуната. Изключително актуална, изключителна интересна и атрактивна мярка, която наистина дава реална възможност за започване на бизнес, за започване на земеделие, разширяване на обхват, заетост, която би решила наистина много проблеми. Ние я намаляваме два пъти и половина и даваме 150 милиона за консултантски услуги. Ако може да ми обясните това? И също, както казах, първо, защо крайният продукт при това положение се получава неприемлив? Относно това, което казахте, че допълнителното

Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Гуджеров, не бих искал да се присъединя към Вашето мнение, че програмата е неприемлива. Това, което виждаме досега, е, че все пак програмата се приема от голяма част от земеделските производители, но ще се съглася с факта, че едни доста големи средства отиват за консултантски фирми. Това е поставяно и на Комисията по земеделието и мисля, че може да се отстрани при по-нататъшното разглеждане на тази програма и финансирането. Същевременно обаче искам да кажа, че от направения анализ относно Програмата за млад фермер се установи, че част от тези средства – това не е като общо заключение, не се използват целесъобразно. Обратно на това, аз лично подкрепях предложенията, които са направени в Румъния, да се увеличи финансирането на

За младите фермери бих искал да кажа още, че искахме и този период на обхвата на действие да бъде малко по-дълъг, защото земеделие не се прави за една или две години. И тези средства, които са необходими или които в момента се дават – 25 хил. евро, са съвършено недостатъчни. С тях можеш само леко да стартираш, а не да продължиш по-нататък да развиваш земеделското производство. А целта на всички, стоящи в тази зала, е устойчиво да се развива земеделието от тези млади хора, които получават тези средства. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър. Заповядайте да изразите отношение, господин Гуджеров. ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Господин министър, и в следващите въпроси ще Ви запитам за въпросната мярка „Млад фермер”, това, което изложихте, проблемите, които изказахте, по принцип се решават от наредбата, която регламентира мярката.

които също нямат достатъчно средства, в критериите за избор, понеже ги разглеждах много внимателно, има един критерий, който искрено ме притесни проекти на общини от малцинствен произход ще бъдат одобрявани приоритетно. Господин министър, това е много неправилно, това е абсолютна дискриминация към всички останали общини, освен малцинствените. Този въпрос зададох и на господин Гечев в комисията и честно да Ви кажа, той се чудеше откъде идва това нещо, което витае в публичното пространство. Мога да го покажа. Това е разписана проектонаредба, която е дадена от Министерството на земеделието и храните на Националното сдружение на общините и те спускат към общините за обсъждане. Искрено се надявам този текст да отпадне. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Гуджеров.

до определеното време, но смятам да минем още един въпрос – на господата Летифов и Халит, които са тук, и така ще приключим. А Вие, господин Гуджеров, господин Радулов,

ръководството на Министерството на земеделието и храните и най-вече заместник-министър Явор Гечев многократно поема ангажименти, че цитираната мярка, касаеща подпомагане на млади фермери, ще стартира през месец май 2014 г. За да могат обаче да се разработят или преработят сегашните проекти, фермерите трябва да са наясно с условията, по които ще бъдат оценявани, както и колко трябва да са големи техните стопанства. Тази информация все още не е налична и много земеделски производители, особено зеленчукопроизводителите, са притеснени, че ако условията излязат в последния момент, няма да могат да се подготвят и така отново ще им бъде отнет шансът за кандидатстване по мярката. Затова в отворено писмо до Министерството на земеделието и настояват условията, датата и бюджетът на предстоящия прием на мярката за млади фермери да станат ясни не по-късно от 20 март. Същевременно, след изпращането на отвореното писмо, в неделя, 16 февруари 2014 г., излиза репортаж на bТВ, в който се казва отново, че мярката ще отвори през месец май и за повече информация фермерите могат да се обърнат към най-близката Служба за съвети в земеделието. След като фермерите се свързват с най-близката Служба за съвети в земеделието, получават отговор, че последните не знаят нищо за новите условия, както и че тези условия първо трябва да бъдат обнародвани в „Държавен вестник”. По този начин Министерството на земеделието и храните допълнително стимулира търсене на такива проекти, което по никакъв начин не може да бъде задоволено с крайно ограничения бюджет в момента. В тази връзка задавам следните въпроси: кога ще бъдат обнародвани условията за кандидатстване по мярката и защо ръководството на Министерството на земеделието и храните, в лицето на господин Гечев, оповестява публично подвеждаща информация?

150 милиона в програмата, а са само 8 милиона, господин Гуджеров. Може би някой стар драфт четете. Но да се насочим към следващия въпрос. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Гуджеров! Кога ще бъдат обнародвани условията за кандидатстване по тази мярка? Целта на Министерството на земеделието и храните, която то си е поставило по отношение на подпомагането на стартирането на стопанството на млади фермери, е мярката да бъде първата достъпна за кандидатстване в рамките на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. още през календарната 2014 г. Към момента е представен първи проект на Програмата за 2014-2020 г. и текстове на отделните мерки. Проектът беше обект на обсъждане, тематична работна група за разработване на бъдещата програма следва да представи своите бележки и предложения още един път. След финансиране на текстовете по мярката управляващият орган на програмата ще предложи и съответния проект на наредба за прилагане на мярката. В нея ще бъдат посочени подробно условията за предоставяне на финансова помощ. Отчитайки всички тези фактори и необходимостта от съгласуване на програмата с органите на Европейската комисия, управляващият орган по програмата ще предприеме всички действия по навременната информираност на потенциалните кандидати за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мярката, включително и разработване на приложимото национално законодателство в рамките на 2014 г. Друг основен важен момент за планиране и определяне на период на прием на Мярката 2014 г. е значителният интерес към подобен тип на подпомагане от страна на млади земеделски производители и посоченият в бъдещата програма приоритет за подпомагане на същите, който инициира и Вашият въпрос. Защо ръководството на МЗХ оповестява публично подвеждаща информация? Подготовката на мерките по Програмата 2014-2020 г. е един динамичен процес, който е свързан с редица фактори, най-вече с приложимото европейско законодателство, които оказват влияние върху процеса на програмиране и разработване на условията и реда за подпомагане. При предоставяне на информация от страна на Министерството на земеделието и храните по отношение на напредъка по разработване на програмата и условията, отделните мерки, включително прогнозни и възможни периоди за прием по отделните мерки, се взема под внимание текущото състояние на процеса, програмирането и етапът за разработване на програмата. Също така официалната информация за отделните периоди на прием по мерките се публикува в интернет, в сайта на програмата под формата на прогнозен индикативен график. Конкретните периоди на прием се публикуват също на интернет страницата на програмата, като същите се определят със заповед, в която изрично се посочват точните дати и приемът на определения бюджет на съответната мярка. Информацията на интернет сайта на програмата е публично достъпна и всеки потенциален кандидат има възможност да се информира за възможностите, които предлагат мерките от програмата. В допълнение следва да се направи уточнението, че при планиране на конкретни периоди на прием ще бъде осигурена прозрачност и навременна осведоменост на потенциалните кандидати за възможностите на изискванията по отделните мерки от програмата, което от своя страна ще осигури

Господин министър, все пак не чух отговор на въпроса защо е дадена подвеждаща информация от господин Гечев, поне на мен не ми стана ясно. Защо знам, че няма такава информация за изготвена наредба? Защото самият господин Гечев по време на комисията отбеляза, щрихова някакви промени, които ще се случат конкретно по „Млад фермер”, които все пак още не са се случили. Госпожа Танева го попита: „И все пак, кога ще отворите”, той каза: „Когато видите заповедта, тогава ще отворим”. Самият той много се учудва защо получаваме предимно проекти за червеи. Това ще стане ясно в следващия въпрос, но днес няма да мога да го задам. Все пак мога да Ви дам една таблица, с която съм сигурен, че разполагате, относно това какво какво излиза една инвестиция в червеи и една инвестиция в крави, овце или нещо друго и крайното финансиране, което ще се получи, е едно и също. Самият Вие като професионалист и човек от бранша, имате представа какво е да се гледат 200 квадрата червеи и 165 овце например. Още веднъж: на консултантските услуги – явно аз не се изразих добре, мога да покажа мерките, които реално не отиват в сектора, реално не отиват за земеделие и за общини и те наистина са 150 милиона: трансфер на знания и действия, консултантски услуги за управление на стопанство, „Сътрудничество” – Мярка 16, Мярка 17 – „Управление на риска”, Мярка 20 – „Техническа помощ”

Господин председател, уважаеми господин Гуджеров! Това, което искате да чуете като информация относно стартирането на Мярка 112, действително е искано не само от Вас, а и от много хора, които кандидатстват за тази мярка. Да, ние Да, ние нееднократно сме споменавали, не само господин Гечев, аз също, че имаме намерение тази мярка да стартира през май месец на собствен риск, тоест на риск на държавата. началото на юни тази мярка желаем да стартира, защото знаете, че проектите, които са подадени по нея, са твърде много, може би ще бъдат финансирани само 400. Има поне два-три пъти по толкова, които желаят да кандидатстват по тази мярка, така че сме на мнение, че тя трябва да стартира на собствен риск. Тогава ще бъдат изготвени съответните наредби... Не тогава, естествено предварително ще бъдат изготвени наредбите, за да могат кандидатите да видят какви са изискванията. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър. И последно за деня Халил Летифов и Шендоан Халит са задали въпрос относно информация за откриване на процедура за набиране на проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. г. Заповядайте, да зададете въпроса. Само встрани от въпроса да припомня на господин министъра, че проектите са около 2600, специално за Мярка „Подпомагане на младите фермери”. Ако си спомняте, господин министър, последните три-четири години там се увеличиха многократно задълженията на младите фермери да инвестират в техника, включително многократно се увеличиха осигуровките, които плащаха, така че цялата помощ отиваше да се платят тези ангажименти.

нормативни документи, в частност доклада за Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на Мярка 214 „Агроекоелогични плащания” от Програмата за развитие на селските райони в периода В доклада става ясно, че са очертани ясни тенденции за намаляване на административната тежест при подаване на заявления в общинските служби „Земеделие” и областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие”. Проектът на наредбата изцяло отговаря на логиката на прехода и предходната програма към Програмата за развитие на селските райони за 2014-2020 г. Въпросите, които възникват и тревожат немалка част от земеделските производители, предимно младите земеделски производители, част от които са кандидатствали по Мярка 112 за създаване на стопанства за млади фермери, са свързани с това, че през кампания 2014 няма да се подават заявления за подпомагане, а само за плащане. Това означава, че няма да се приемат заявления от нови кандидати. Също така ако някой от бенефициентите, кандидатствали до момента, е решил да увеличи своята площ, то той няма да има възможност да получи допълнително компенсаторно плащане по мярката за увеличените си площи. Друг казус, който възниква, ако промените бъдат въведени по този начин, касае кандидатите, подали заявления за подпомагане по Мярка 112. Голяма част от тях са поели ангажимент, че ще отглеждат в своите стопанства биопродукти и съответно ще кандидатстват по Мярка 214 през настоящите години. Има и други казуси, но за да вляза във времето, ще задам два въпроса. По какъв начин министерството предвижда да компенсира новите производители на биологична продукция и всички останали кандидати, които ще загубят възможност да получат компенсаторни плащания, предвидени в Мярка 214 за увеличени площи и/или за увеличени площи и/или животни? Второ, по какви критерии ще се извърши ранкингът на подадените в Държавен фонд „Земеделие” над 2600 проекта по Мярка 112, след като кандидатите няма да имат възможност да кандидатстват по тази мярка? Благодаря.

Поради заплаха от недостиг на средства Министерството на земеделието и храните взе решение 2014 г. да бъде нулева за нови ангажименти по Мярка 214 – „Евроекологични плащания”. Като пример мога да Ви посоча, че плащанията по мярката през последните две години нарастват от 28 млн. евро през 2012 г. на 138 млн. евро през 2013 г., или увеличението е почти пет Ако през 2014 г. допуснем плащанията да се увеличат дори само два пъти, се изправяме пред реалния риск да не прилагаме нови евроекологични дейности през целия следващ планов период 2014-2020 г., защото новоприетите петгодишни ангажименти ще изчерпят предварително всички средства, предвидени за новата Програма за развитие на селските райони. Ако имаше възможности за компенсиране, Министерството на Оценката на заявлението за подпомагане по Мярка 112 – „Създаване на стопанство на млади фермери” се извършва в съответствие с критериите за оценка, посочени в Наредба № 9 от 2008 г. Тези критерии за оценка са включени в текста на програмата още през 2012 г. Максималният брой точки, който може да получи едно заявление за подпомагане, е 100, като същите се формират на базата на изпълнение на посочените и в Приложение № 1 към Наредба № 9 критерии за оценка. Предоставянето на точки по всеки един от критериите е обвързан с обективни и проверими от страна на Държавен фонд „Земеделие” факти и обстоятелства за конкретния кандидат и заявление за подпомагане. Всяко заявление за подпомагане се обработва индивидуално, като се извършва проверка в каква степен същото отговаря и изпълнява критериите за допустимост и критериите за оценка, посочени по-горе. В допълнение правим уточнението, че Мярка 214 – „Агроекологични плащания” е включена в програмата 2007-2013 г., което от своя страна не предвижда възможност за поемане на нови ангажименти през 2014 г. през 2014 г. поради липса на свободен финансов ресурс по мярката. Липсата на свободен финансов ресурс по Мярка 214 на практика прави невъзможно кандидатстването през 2014 през 2014 г., което от своя страна прави заявените от кандидатите по Мярка 112 намерения за кандидатстване практически неизпълними. Министерството на земеделието и храните в качеството си на управляващ орган на програмата държи на стриктно и прозрачно прилагане на процедурите за избор и оценка на проектните предложения. Приемът на заявления за подпомагане на всички компенсаторни мерки ще започне след одобрение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. от Европейската комисия. Следвайки разчетите на подготовката на програмата и имайки предвид, че заявления за подпомагане по тези мерки се подават всяка календарна година, заедно със заявлението за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, това ще се случи от 1 март 2015 г. Както вече споменах, Министерството на земеделието и храните не разполага с финансови ресурси за компенсиране на нови кандидати по мерките „Агроекология и климат” и „Биологично земеделие”, но в същото време

Благодаря, господин председател, че ни дадохте възможност днес да участваме в парламентарния контрол. Уважаеми господин министър, разбираме актуалния период на действие на програмите и процедурите по прием на проектни предложения. В регламентите обаче са дадени възможности на страните членки да избегнат подобни ситуации. Сигурен съм, че служителите в администрацията на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” са професионалисти и с необходимите компетенции да ги разчетат и приложат съгласно нашето законодателство и да се позволи при възможност подпомагане или с национални схеми, или чрез нормативите на регламентите на Европейския съюз за поемане на нови ангажименти, които впоследствие се прехвърлят финансово към новата програма. Уважаеми господин министър, нашето притеснение са биопроизводителите и тези, чиито петгодишни ангажименти са изтекли през 2013 г., да останат без подпомагане. Относно промяната при ранкирането на проектите по Мярка 112 е важно да се отбележи, че декларацията за поемане на ангажименти за кандидатстване по Мярка 214 в същността си е поемане на ангажимент за извършване на агроекологичните дейности, включително и биологично земеделие. В този случай би било по-коректно според нас поетите ангажименти да се причислят към поемане на ангажименти за кандидатстване по новите мерки от програмата и над тях да им бъдат дадени допълнително точки при ранкинга по Мярка 112, съгласно процедурите, обявени при прием на документите. Благодаря Благодаря Ви, господин Халит. Заповядайте, уважаеми господин министър. През програмния период 2014-2020 г. дейностите от Мярка 214 – „Агроекологични плащания” ще се трансформират в две нови мерки: „Биологично земеделие” и „Агроекология и климат” и ще се прилагат по идентичен начин. Земеделските производители, които имат поет петгодишен ангажимент по Мярка 214 и им остават две години, ще трябва да довършат поетия през предходния период ангажимент, като подадат през следващите две календарни години – 2014-2015 г., заявления за подпомагане. Поетите ангажименти по дейности от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. ще бъдат финансирани от бюджета на програмата до края на 2015 г., а а след това ще бъдат изплатени от бюджета на Програмата за развитие на селските райони през периода 2014-2020 г. Земеделски производител може да кандидатства по новите мерки от програмата 2014-2020 г. само с дейности, различни от дейностите, по които имат поет стар петгодишен ангажимент. Благодаря Благодаря Ви, господин министър. С това днешният парламентарен контрол приключи. Знаете, във вторник – извънредно заседание. Закривам заседанието.